Я розумію, що сьогодні у зв'язку з корками на дорогах дехто ще не встиг, не доїхав. Але, я сподіваюсь, що найближчим часом всі будуть вже на своїх робочих місцях. Готові реєструватись?

В залі зареєстровано 317 народних депутатів України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Відповідно до статті 83 Конституції України, частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання на вимогу 150 народних депутатів України. Шановні колеги, надійшли заяви від двох фракцій із заміною на виступ, фракції "Голос" та ЄС. Хто буде виступати?

Шановні колеги, українці, 3 роки тому було прийнято рішення про санкції щодо російських сервісів, зокрема таких одіозних соцмереж, як "Контакти", "Однокласники" та інших, близько 1,5 тисячі юридичних та фізичних осіб, які є зброєю окупанта. Одна доба і 14 годин – це той час, який залишився до того моменту, як ці російські сервіси, як російська зброя Кремля буде розблокована. Одна доба і 13 годин – це той час, який залишився Раді національної безпеки та оборони, аби зібратись і Президент України Володимир Олександрович Зеленський підписав цей указ. Що означають ці санкції? Ці санкції зменшили користування "ВКонтакті", "Однокласниками" та іншою зброєю Кремля в десятки разів. Ці санкції блокують не лише соцмережі, блокують Mail.ru, який є зброєю, який збирає дані про українців, який блокує карти "Яндекс", який в час Майдану, коли ми з вами будували барикади на Хрещатику, вони показували, що мости з лівого берега на Майдан перекриті. Це зброя окупанта, якою вони промивають мізки, якою вони формують зомбі-апокаліпсис в українців, і це ті соцмережі, які є зброєю, яка повинна бути заборонена, допоки Росія веде відкриту війну проти України, і навіть довше. Шановні колеги, місяць тому ми з вами, фракція "Голос" ініціювала, фракція "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Слуга народу" підтримали, ми зареєстрували Постанову про продовження цих санкцій. Сьогодні ми збираємо підписи про проведення позачергового засідання з одним лише питанням: про продовження санкцій щодо російських сервісів окупантів, щодо закриття в Україні таких мереж, як "ВКонтакті" та "Одноклассники", де досі промиваються мізки, де досі окупант проводить свою реваншистську політику щодо і свят, і символів, і інших питань, які є надбанням "русского мира". Ці санкції необхідні для перемоги України у війні, ці санкції необхідні для того, аби ми перемогли інформаційну кампанію, яка наразі ведеться дуже жорстко. Тому, шановні колеги, одна доба і 13 годин – це той час, який залишився нам, Верховній Раді, аби прийняти цю постанову. Одна доба і 13 годин – це той час, який залишився для Президента України Володимира Олександровича Зеленського, який повинен підписати цей указ, який повинен продовжити ці санкції. Україна переможе у війні з Росією, сьогодні це один з цих кроків. Санкції проти російських мереж, зброї окупанта, повинні бути продовжені. Дякую. Надійшла ще одна заява від двох фракцій з заміною на виступ. Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я вітаю всіх в цьому залі. Але хотіла би нагадати вам, що головна позиція політика - це не сповідувати подвійні стандарти. І якщо ми сьогодні зібралися в залі в черговий раз, в тому числі знаходячись на відстані один від одного приблизно 50-60 сантиметрів, і зібрали в цьому залі майже 400 людей, скажіть, будь ласка, а іншим в нашій країні, які теж хочуть працювати, їм можна збиратися разом, їм можна заробляти фінансові ресурси для своїх родин, їм можна робити свою справу? І якщо парламент збирається так, якби карантину вже немає, і вже ніхто не перед ким нічим незобов'язаний, то не чесніше було би і іншим дати можливість так само збиратися, працювати в масках, в рукавичках, в чомусь іншому? Але, якщо парламент так працює, а країна сидить без грошей, це нечесно, це подвійні стандарти. Але сказати я вам хотіла зовсім про інше. Відбулася тимчасова слідча комісія, і на тимчасову слідчу комісію поклали повністю, досконало відроблені документи, що за 4 роки НАК "Нафтогаз" не перерахував в державний бюджет 72 мільярда гривень. 72 мільярда – це рівно стільки, скільки ми в цьому році очікуємо від Міжнародного валютного фонду. Ви розумієте обсяг грошей? І коли на тимчасовій слідчій комісії ми підняли питання включення до порядку денного, не просто взяття 72 мільярдів, а негайне включення в доходну частину бюджету цих грошей, то для мене був просто політичний шок, коли я вже, чесно кажучи, звикла в політиці до всього: 8 депутатів із "Слуги народу" в цій тимчасовій слідчій комісії проголосували проти включення в порядок денний роботи ТСК повернення 72 мільярдів НАК "Нафтогазу". Скажіть, будь ласка, чому? Тому що працює телефонне право. Тому що їм подзвонили і сказали, не голосувати за це. І тимчасова слідча комісія не змогла забезпечити в бюджет доходи 72 мільярдів Тому я просила би фракцію "Слуги народу", Президента і уряд, який тут зараз присутній, негайно розглянути це питання, негайно дати право своїм "слугам народу" в тимчасовій слідчій комісії прийняти до розгляду це питання і зарахувати ці доходи до державного бюджету, і притягнути до кримінальної відповідальності Коболєва і всю цю зграю. Або ми працюємо на державу - або продовжується корупція. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, сьогодні день народження нашого колеги Нагорняка Сергія Володимировича. Я вас вітаю! (Оплески) І переходимо до порядку денного сьогоднішнього засідання. Сьогодні на засіданні Верховної Ради України присутній Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль і члени Кабінету Міністрів України. сьогоднішнім засіданням Верховної Ради України, вам розданий для ознайомлення. Переходимо до першого питання порядку денного – це питання "година запитань до Уряду". За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету Міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про стан боротьби з коронавірусом, коронавірусною хворобою та заходи уряду щодо подолання негативних економічних наслідків, викликаних коронавірусом. Якщо немає заперечень, пропонується наступний порядок проведення "години запитань до Уряду". Для виступу Прем'єр-міністру України Денису Анатолійовичу Шмигалю надається 20 хвилин. Далі по одному запитанню від депутатської фракції та депутатських груп. Хвилина на запитання, 2 хвилини на відповідь. Так само запитання від народних депутатів, за аналогічною процедурою. Якщо немає заперечень… Немає заперечень? До слова запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Регламент - до 20 хвилин.

від коронавірусу померли 14 осіб. Загалом померло 439 людей, з них 23 медиків. Я пропоную вшанувати пам'ять цих людей хвилиною мовчання, які загинули від коронавірусу і в Україні, і в світі. Дякую.

потрібно працювати вдвічі ефективніше. Ми мусимо ефективно відреагувати на коронавірусну пандемію та продовжити роботу над реформами, які 28 років чекала Україна і українці. Тепер, щоправда, одне не можна відділити від іншого, і при плануванні змін ми обов’язково маємо врахувати питання пандемії. Стосовно ситуації загалом, вона у нас розвивається за помірним сценарієм, тобто ми йдемо наразі, завдяки запровадженню карантину, по сценарію Польщі, він набагато кращий, ніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах. В тому числі ми маємо графіки, які показують розвиток ситуації в Польщі, в Італії, Іспанії, у Франції. На жаль, на сьогоднішній день, не було жодного дня, коли кількість людей, які одужали, перевищувала кількість людей, які захворіли. За минулу добу в тому числі захворіли 402 особи, кількість знижується постійно – це близько 3 відсотків, 3,3 відсотки від загальної кількості захворілих. Одужало 343 особи. Тобто десь вже ми досягаємо того плато і піку, про який говорили. Загалом кількість захворілих в Україні – 16 тисяч 425 на сьогоднішній день. Сьогодні ми можемо підбити підсумки про кроки уряду, які ми за ці 2 місяці робили, аби ефективно подолати коронакризу та її наслідки. Звичайно, цей процес ще триває і ми не зупиняємося, і не збираємося зупинятись. Ці кроки ми робили і не без законодавчої підтримки народних депутатів, за що дякую, за плідну співпрацю. Перше. Це питання карантину. Давайте повернемося трохи назад і згадаємо, навіщо взагалі уряд так швидко ввів карантин. Головним завданням було не допустити перенавантаження нашої медичної системи. Друге і дуже важливе питання - це підготовка нашої медичної системи до боротьби з пандемією. Це забезпечення лікарень ШВЛ, засобами індивідуального захисту, це протоколи лікування, збільшення кількості тестів. Чи готові ми зараз на сто чи готові ми зараз прийняти 100 тисяч хворих на COVID? Моя чесна відповідь буде така: ми в десятки разів краще підготовлені? ніж два місяці тому. Свідченням того є той факт, що наша медична система зараз не перенавантажена хворими. Дані на сьогоднішній день наступні. Перебувають в готовності 2 тисячі 271 апарат ШВЛ в лікарнях першої черги - це є 240 визначених лікарень, - з яких задіяно на сьогодні 138 апаратів, це 6,1 відсотка від підготовленої кількості. 381 заклад охорони здоров'я перебуває в готовності на загальну кількість 33 тисячі 669 ліжко-місць для лікування COVID-19. 301 ліжко в закладах охорони здоров'я першої хвилині, з яких зайнято хворими на COVID - 3 тисячі 367, в інших закладах охорони здоров'я - 162 ліжка зайняті хворими на коронавірус. Крім цього, підготовлена інша інфраструктура включно з санавіацією. 8 повітряних суден системи МВС в готовності до аеромедичної евакуації людей в разі такої потреби. Це означає, що нашим лікарням сьогодні не потрібно обирати, кого лікувати. Це значить, що врятовано тисячу людських життів, і це, безумовно, заслуга карантинних заходів, і, звичайно, лікарів, давайте не забувати про це. Тепер ми почали послаблення карантину, з 11 травня запровадили перший етап згідно плану дій уряду, так, як ми і планували. Будемо уважно слідкувати за динамікою захворілих, аби чітко розуміти, куди ми будемо рухатися далі. Ми, безумовно, будемо переходити до моделі адаптивного карантину, про яку ми вже говорили, оголошували і над якою ми працюємо і розробляємо. Друге питання. Це те, що саме було зроблено владою за період карантину, аби зменшити негативний ефект від кризи, яка спричинена пандемією, це медична і соціальна сфери. Місяць тому ми з вами прийняли бюджет надзвичайної ситуації, створили фонд боротьби з коронавірусом на 65 мільярдів гривень. На що пішли ці кошти? У нас на 20 мільярдів гривень пішло на пенсійну реформу більше, 6 мільярдів гривень отримали фонди, які будуть допомагати безробітним, в тому числі тим, хто втратив роботу за останні місяці, а це 196 тисяч людей, які офіційно зареєструвалися на біржі, лише офіційно зареєстровані. Ще 1,6 мільярда гривень – це допомога родинам фізичних осіб підприємців з дітьми. Також фактично на 2 мільярди гривень були профінансовані різні медичні закупівлі для лікарень останнім рішенням ми виділили Міністерству охорони здоров'я 3,1 мільярда гривень на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям. Зараз хочу розставити крапки над "і" щодо 300 які ми обіцяли нашим медикам, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19. Уряд ще минулого місяця перерахував всі необхідні кошти в регіони. Замість того, щоб забезпечити лікарів доплатами, розпочалося якесь незрозуміле перекидання папірцями, гальмування процесів. Неприпустимо, щоб тільки декілька областей виплатили відповідні надбавки, інші - ні. На сьогодні доплати здійснені за березень, і в даний момент відбувається нарахування доплат за квітень. Всі області мають однакові умови, інструкції. Я особисто спілкуюсь з медиками в регіонах, вони запитують, чому не проконтролювали на рівні профільного міністерства? Це неприпустимо в нинішніх умовах. Відтепер це питання на контролі. Воно і було на контролі, і є на контролі і в Президента особисто, Прем'єр-міністра особисто, в міністра охорони здоров'я щодень і кожну годину. Ще минулого тижня було дано доручення міністра охорони здоров'я Максиму Степанову прозвітувати по кожній області, по кожній лікарні, які мають отримати 300 відсотків доплат. На сьогодні на уряді такий звіт планується заслухати, і міністр фактично зібрав інформацію поіменно. Мають сформувати списки по кожній лікарні і показати, хто і як отримав. Отже, очікуємо звіту від Міністерства охорони здоров'я. Також паралельно перевіркою щодо доплат займаються у Держпраці. Халатності по відношенню до лікарів ми точно терпіти не збираємося. Третій аспект нашого сьогоднішнього обговорення – це економічна політика уряду та допомога бізнесу. Логіка наших дій зараз полягає у наступному. Спочатку ми допомагаємо мікро-, малому і середньому бізнесу, по якому коронакриза вдарила найсильніше. В цьому напрямку вже працюють програми дешевого кредитування. І ми хочемо, аби всі підприємці мали доступ до кредитного ресурсу фактично під нуль відсотків. Другий аспект підтримки – це часткова виплата заробітних плат тим підприємствам, де у працівників був зменшений робочий час, це те, що роблять західні країни, і те, що так само зробив наш уряд, виділивши на цю програму майже 5 мільярдів гривень. У нас за один тиждень подалося вже 7 тисяч підприємців, і ми для них будемо робити відповідні відшкодування, ця програма працює. Рефінансувати кредити під нуль відсотків, з відтермінуванням сплати тіла кредиту в цьому році абсолютно реально, програма працює. Додаткова програма "Нові гроші", яка також буде працювати вже з найближчих днів. Паралельно із питанням підтримки малого і середнього бізнесу ми плануємо програму підтримки промисловості та експортно-орієнтованих галузей. Тут так само буде питання кредитування і питання локалізації, підтримка українського виробника. Хочу сказати, що для нашого уряду підтримка українських виробників – це пріоритет, який буде закладено в основу економічної стратегії на найближчі роки. У нас зараз в роботі декілька пілотних проектів, які стануть першим етапом у створенні спеціальних зон, що допоможе нам залучити іноземні інвестиції та сприятиме появі нових промислових потужностей саме в Україні. Всі ці програми також спрямовані на збереження існуючих робочих місць. Звичайно, що корона-криза негативно вплинула на ринок праці і ми маємо реагувати. Тільки з початку дії карантину майже 200 тисяч осіб отримали статус безробітного. За нашими прогнозами, в цьому році прогнозується різке зростання безробітних до 9,4 відсотки. В 2019 році ця цифра складала 8,2. Тому наша мета – не лише збереження робочих місць, а й створення нових. Ми про це вже говорили і це не пусті заяви. Сьогодні на засіданні уряду також Міністерством економіки буде презентована програма з чіткою розкладкою, де, коли і які робочі місця будуть створені або уже створені. Разом з підтримкою бізнесу уряд продовжує й програму Президента "Велике будівництво". Є чітке розуміння, що державні інвестиції мають стати каталізатором для економічного розвитку. І таких інвестицій ми лише в дорожні господарства заклали більше 100 мільярдів гривень. Також дуже важливо, що програма "Велике будівництво" стане частиною нашого плану по створенню 500 тисяч робочих місць в Україні, безпосередньо у сфері будівництва доріг і транспортної інфраструктури ми створимо 154 тисячі робочих місць в самій цій сфері, плюс супутні галузі і бізнеси. Ще одне важливе питання. Вчора відбулося засідання Комітету з питань енергетики і житлово-комунального господарства. Комітет повністю підтримав рішення урядового антикризового енергетичного штабу. Я вважаю, що це показовий приклад роботи влади як єдиної команди. Дякую народним депутатам за відповідну позицію, яка дозволить якнайшвидше вийти з енергетичної кризи, в якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи дозволять нам збалансувати енергетику, врахувавши при цьому і інтереси споживачів, і інтереси енергетиків, і інтереси підприємців. Ще раз підкреслюю, що вже казав, в цьому році ціна на електроенергію для населення буде залишатися незмінною – 1 гривня 68 копійок Друге. Запропоновані нами заходи дозволять стабілізувати енергетику і не допустити віялових відключень. Третє. Ми зберігаємо безпеку атомної генерації, атомної промисловості. Четверте. Ми забезпечуємо роботою українських шахтарів і українських енергетиків, які працюють в усій генерації. Сьогодні ситуація в енергетиці, дійсно, складна: споживання впало на 9 відсотків загалом, і ми були вимушені переглядати баланс, який, власне, затверджував антикризовий штаб і відповідний профільний комітет Верховної Ради. Тому сьогодні критичним лишається питання стабілізації і фіксації цін для населення в цьому році, про що я вже казав, і що уряд гарантує, а також зниження цін для наших промислових виробників. І на сьогоднішній день можна абсолютно відверто і твердо говорити про те, що ціна є меншою, ніж була в минулому році, для промислових неприватних споживачів. Є відповідні графіки, є статистика Євростату, де Україна за ціною електроенергії для населення знаходиться на останньому місці серед європейських країн. Ціна для виробничих споживачів є п'ята знизу серед європейських країн. Фактично урядом, крім озвучених мною заходів, також розроблений план антикризових, тобто є виконання антикризових заходів по енергетиці, є план антикризових заходів по малому, середньому бізнесу, який ми розробляли спільно з Радою економічного розвитку і спільно з профільними комітетами, спільно з окремими головами відповідних профільних комітетів. це комплексний захід, який включає в себе різноманітні галузі і напрямки малого і середнього бізнесу, включаючи креативні індустрії. І дякую народним депутатам, комітетам профільним, головам комітетів, які безпосередньо долучились і глибоко залучені в розробку цих заходів, які дійсно є вагомими і дадуть свій результат для економіки України і для малого, середнього бізнесу в цьому році. Окремий план антикризових заходів є для промисловості, для підтримки експортного потенціалу. Окремий значний великий план антикризових заходів для підтримки агросектору в Україні також розроблений. Сьогодні ми працюємо над розробкою подальших кроків по виходу з карантину і переходу до адаптивної моделі. 22 травня – дата, до якої триває карантин. Він буде продовжений, але з поступовим переходом до, власне, адаптивної моделі, коли ми будемо і далі пом'якшувати в залежності від розвитку ситуації карантинні заходи проти епідемії, але при цьому будемо передавати все більше повноважень на місця органам місцевого самоврядування для того, щоб можна було локалізувати хворобу в місці, де вона виникає. Тому що вже сьогодні в різних областях України ситуація з захворюваністю на коронавірус різна, і відповідно робити локдаун всій країні в червні або в липні місяці може бути уже недоцільним. В цей момент ми повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину. Відповідно ця модель, ще раз повторю, буде передбачати локалізацію захворювання в точках спалаху або в точках їх виникнення. У зв'язку з цим важливим лишається питання, яке сьогодні піднімають перевізники, щодо приміських і міжміських перевезень. На жаль, метро і міжміські або приміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню хвороби і цієї епідемії в країні в цілому і унеможливлюють локалізацію засобами якраз адаптивного карантину. Тому лише з третього етапу ми зможемо дозволити собі, не на другому, на третьому етапі ми зможемо дозволити запроваджувати при певних правилах, при певних дотриманнях санітарної, гігієнічної, епідеміологічної дисципліни і поведінки, зможемо запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, далі міжміського транспорту, далі метро. Зараз це однозначно призведе до спалаху, який верне країну назад, до початку карантину, з яким ми боролися від березня місяця і який призвів вже сьогодні до того того падіння, яке ми маємо в економіці, і до тих криз, з якими будемо справлятися протягом цілого року. Фактично сьогодні говорячи про інші інші заходи, які є у нас - це робота пунктів пропуску, робота поліції, - звіт про ці речі є також. Використання коштів виділених, фактично відповів, куди вони були направлені. Ми підтримали наших пенсіонерів, виплачені обіцяні 500 гривень всім пенсіонерам 80 плюс років, виплачена 1 тисяча гривень всім пенсіонерам, заробітна плата яких менше 5 тисяч гривень. Проведена індексація в травні місяці, і з травня місяця пенсіонери отримають збільшену на 11 відсотків пенсію, всі пенсіонери. Це також важливий економічний крок, який має пожвавити, з однієї сторони, економіку і споживання, з другої сторони, підтримати пенсіонерів, які потребують сьогодні як ніколи підтримки для того, щоб можна було купити ліки, продукти. це наша з вами суспільна і моральна відповідальність перед старшим поколінням. Стосовно продовження нашої роботи. Я вже казав про 500 тисяч робочих місць. З 12 березня офіційно зареєстрованих безробітних, які зареєструвались, 197 тисяч. Загальна кількість зареєстрованих осіб, які отримали статус безробітного, станом на 12.05, станом на вчора, 764 особи. Але практично кожен тиждень ця кількість зростає і люди активно реєструються безробітними. Завдяки нашій з вами співпраці ми внесли зміни в законодавство, і люди отримали можливість отримувати допомогу по безробіттю з першого дня реєстрації безробітним. Тобто не треба чекати 3 тижні або 3 місяці при будь-якій підставі, звільнення там за власним бажанням чи за згодою сторін. Людина приходить, реєструється в центрі зайнятості. До речі, можна це робити дистанційно. на сьогоднішній день програмні комплекси це дозволяють робити. І людина починає отримувати допомогу з першого дня реєстрації безробітним. Щодо створення умов для підвищення зайнятості. Я вже казав, що будівництво доріг, будівництво мостів, велике будівництво – це якраз ті напрямки, ті галузі, які дають нам змогу створити велику кількість робочих місць. Ще одна сфера – це сфера благоустрою, розвиток сільського господарства, повернення робочих місць в малому і мікропідприємництві. Сьогодні ця програма буде представлена міністром економіки на засіданні уряду. І ми покажемо детальний аналіз, де люди можуть знайти роботу для себе. Це якраз на сьогоднішній день та кількість безробітних, 486 тисяч, як я вже казав, які потребують роботу і зможуть найти її в нашій державі. Дякую за вашу увагу. У мене все по доповіді. І готовий відповісти на запитання, якщо вони є. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Шановні колеги, будь ласка, запишіться на запитання від депутатських фракцій та груп.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний Прем'єр-міністре, у нас до вас запитання, яке стосується українських медиків. Запитання наступного характеру. Було пообіцяно владою, і парламент за це голосував, про 300-відсоткову доплату медикам до їхніх заробітних плат. Запитання наступного характеру. Перше. Якого числа конкретно ці доплати медикам 300 відсотків будуть виплачені нарешті, тому що до цього часу не виплачено жодної копійки? І ще одне питання. Чому доплати тільки за квітень? Ми вимагаємо, щоб доплати медикам були за березень і за квітень 2020 року у розмірі 300 відсотків. Відповісте конкретно, коли медики свої доплати отримають? Дякую. Вже доповідав сьогодні про це в своїй вступній доповіді. 905 мільйонів гривень було перераховано урядом субвенції за березень місяць, з якої мала бути і була зроблена виплата медикам у розмірі 300 за березень місяць. Сьогодні є доручення міністру охорони здоров'я на уряді представити звіт за березень місяць по всіх лікарнях, де були коронахворі у березні місяці. Тому за березень місяць на сьогоднішній день інформація зібрана, і є статистика про те, що зроблені всі виплати. Але особисто проконтролюю це питання і не лишу його до тих пір, поки за березень кожен медик, який має отримати 300 відсотків, отримає 300 відсотків. Щодо квітня місяця. На сьогоднішній день триває підписання договорів договорів комунальних неприбуткових закладів, якими є сьогодні медичні заклади в Україні, з Національною службою здоров'я в Україні. Підписано орієнтовно вже 45 відсотків договорів на сьогоднішній день, вчора-сьогодні, ми цю статистку ведемо. Поставлено завдання також Міністерству охорони здоров'я і обласним державним адміністраціям проконтролювати чимшвидше, негайне підписання до кінця цього тижня всіх договорів. По перших підписаних договорах проплати підуть вже сьогодні

Тобто квітень місяць буде проплачений через пакет НСЗУ в автоматичному режимі. Березень проконтролюємо по кожному закладу і тримаємо на контролі, і Президент, і я особисто. Дякую.

Ми розраховували на те, що ці гроші покриє кредит МВФ. Але наразі мова йде лише про те, що вони нам дають 1,5 мільярда доларів. Де ми візьмемо ще 8,5 мільярдів доларів? підкажіть, будь ласка, хто конкретно з Міжнародного валютного фонду, з вказанням прізвища, ім'я, по батькові, говорив про те, що ми мусимо ухвалити зміни до земельного законопроекту, а також Закону "Про банки і банківську діяльність", для того, щоб отримати цей кредит? І ще Галина Янченко хоче додати своє запитання. Доброго дня! Якщо можна, я би хотіла вчергове привернути вашу увагу до проблеми громадського транспорту. В своїй доповіді ви відповіли, що громадський транспорт буде відкриватися з третього етапу. Такі заяви легко робити чиновнику, який користується службою машиною і службовим водієм, але в зовсім іншій ситуації перебувають мільйони українських громадян, власники малих бізнесів, які не можуть забезпечити доїзд своїх працівників до місць роботи, і так само ці самі працівники, які… Стосовно МВФ. Отже, перемовини по МВФу тривають на рівні Президента, Прем'єр-міністра і відповідних міністерств з керівником МВФ пані Кристаліною, і відповідно далі з керівниками відповідних департаментів. Перемовини непрості, ви це знаєте, мова йде про великі гроші для Україні, і тим більше в час кризи. Мова йде про взаємну довіру. І сьогодні ми знаходимося вже на етапі близькому до підписання меморандуму і отримання першого траншу, так, як і було домовлено, що дасть нам змогу уникнути Тому сподіваємося, що вже до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання першого траншу коштів, так, як це і було домовлено. По МВФ. Стосовно громадського транспорту. Я вже показував вам сьогодні графік. Дуже проста відповідь. Ситуація в Україні, в Польщі, в Італії, Іспанії і Франції. Ось тут ми, внизу, а ось це графіки пікових захворювань, коли падала медична система і не справлялася, медики вимушені були приймати рішення, кому рятувати життя, а кому - ні. Тому чиновнику не дуже легко приймати рішення про 20-30, про десятки тисяч людських життів. І пропоную на цих питаннях не спекулювати політично, а чітко і відповідально підходити до дотримань карантину. Інших механізмів діючих в світі сьогодні немає. Поки не будуть віднайдені ліки, ми вимушені заходити і виходити в карантин за відповідними правилами. Я ще раз повторюю, це питання про порятунок людських життів і здоров'я.

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Як ми дізналися від посольства Великої Британії, Україна обмежує право українських заробітчан на виїзд за кордон, в першу чергу за допомогою авіасполучення. Чи читали ви, пан Шмигаль, статтю 33 Конституції України, яка гарантує українцям право на вільне пересування? Запам'ятайте, будь ласка, пан Шмигаль, і передайте, будь ласка, пану Зеленському, що, хоч ми і пани, але українці не є вашими кріпосними. Прокоментуйте, будь ласка. Це перше запитання. І друге запитання. Вчора з'явилася Я цитую: "враховуючи результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися у закладах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19". Скільки грошей було витрачено і хто понесе відповідальність? Дякую. Стосовно обмеження виїзду – це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював. Сьогодні ведуться перемовини з європейськими урядами про те, якщо наших людей запрошують на роботу в європейські країни для виконання робіт, значить, це має бути офіційна робота, це мають бути медичні гарантії, це має бути гарантія повернення людей сюди, це має бути гарантія їх нормальних умов роботи і проживання там на офіційному рівні. Ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах. І сьогодні компанії, які запрошують наших людей туди працювати, повністю цих умов дотримуються. Мова йде лише про турботу, про наших громадян. Крім цього, важливим моментом є те, що ми говоримо, якщо сьогодні люди їдуть на роботу в Європу, то це не має бути двотижневий туризм туди-сюди, імпорт-експорт коронавірусу. Ми не для того 2 місяці тримали країну, і вся Європа тримає свої країни закритими, щоб сьогодні кожні 2 тижня привозити 100-200 тисяч інфікованих людей і постійно боротися і валити економіку країни. Тому дуже важливе питання – гарантувати нашим людям достойні умови роботи в Європі. Це перше, за що бореться уряд. І друге - це забезпечити безпеку країни всередині, тих людей, які живуть і працюють тут, забрати імпорт-експорт коронавірусу з інших країн, де є спалахи. Стосовно другого питання - підготуємо інформацію. Я поки що не володію тим питання, яке ви озвучили. Думаю, це також фейк. Підготуємо інформацію і надамо її в медійному полі.

Доброго дня, шановні колеги. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Пане Прем'єр-міністр, 8 квітня урядом була створена Рада економічного розвитку, куди увійшли, крім урядовців, провідні експерти, фахівці, народні депутати. Тому, чи є вже якісь напрацювання, які здійснила Рада економічного розвитку, для подолання світової економічної кризи, для подолання пандемії коронавірусу? І які конкретні кроки планує здійснити уряд найближчим часом для подолання наслідків

Тут є, я вже озвучував, план антикризових заходів для малого, середнього бізнесу, план антикризових ініціатив для підтримки промисловості, для підтримку агросектору, виходу з енергетичної кризи. І таких документів є, ще раз повторюю, це процентів 10 з тих напрацювань, які є. Працюють аналітичні центри, ми залучаємо всі наукові інституції. Ми вдячні за активну активну позицію депутатського корпусу, тих депутатів і комітетів, які безпосередньо беруть участь у підготовці матеріалів для антикризових заходів. консолідація всіх зусиль всіх, хто хоче допомогти вивести Україну з економічної і з коронакризи. Дякую за ваше питання.

Доброго дня. Шановні друзі, шановні колеги! Ми фактично нічого сьогодні з вуст Прем'єр-міністра України не почули про стан, ситуацію в енергетичній сфері, в енергетиці – ситуацію, коли зупиняються атомні реактори. І попри те, що ми розуміємо, що Прем'єр-міністр фактично сьогодні здійснює неприхований лобізм одного монополіста в сфері енергетики, але при тім постійно дякує народним депутатам України. в контексті подяк народним депутатам України, пане Прем'єре, підтвердіть, чи була минулого року вами організована неформальна зустріч частини депутатів енергетичного комітету Верховної Ради з менеджментом компанії ДТЕК? Дякую. Це брехня, таких зустрічей не було і не могло бути. Це перше. Друге. Брехня про будь-який лобізм, ми дотримуємо державних інтересів. Ви бачили вчора підтримку профільним енергетичним комітетом плану антикризових заходів, який розроблений антикризовим штабом урядовим, куди входять всі представники енергетичної сфери і енергетичної галузі України. Є статус виконання антикризових заходів, є повністю динаміка цін і динаміка того просідання, які є сьогодні в енергетиці. Перше. У нас є просідання в гідроенергетиці через посушливу зиму і весну, коли не хватає об'єму води для того, щоб гідроенергетика могла балансувати на енергетичному ринку. Атомна енергетика сьогодні повністю заповнює той об'єм потужності, яку може заповнити в базовій основі. додалися порядка 6 мегават потужностей відновлювальних джерел енергії. Ми ведемо перемовини сьогодні з власниками і керівниками компаній відновлювальної енергетики про зниження вартості цієї цієї відновлювальної електроенергії. Стосовно роботи "Енергоатому". Повторю, зниження загального споживання в Україні відбулося на 9 відсотків, що означає, що генерація мала втратити в цілому. Ми зробили баланс таким чином, що втрати "Енергоатому" є мінімальними і жодних відключень блоків, які не потребують планових ремонтів, не відбувається. Сьогодні ті блоки, які виводяться в ремонти, вони виводяться в ремонти скоріше, посунута ремонтна програма з осені на весну. Інших відключень і загрози роботи атомній енергетичній галузі в Україні не бачимо і немає. Важливо збалансувати для того, щоб атомна генерація була не збитковою, а могла заробляти… ГОЛОВУЮЧИЙ.

щоб підготувати лікарні, і вони були готові до коронавірусу? Також, коли відкриються авіа- і залізничне сполучення, і дитячі садки, транспорт? Тому що люди не можуть працювати. Якщо ви піклуєтесь про малий, середній бізнес, він не може працювати, якщо немає громадського транспорту, дитячих садків. Люди не вийдуть на роботу, їм нема кому лишити дітей і нема як доїхати на роботу, а за 300 гривень таксі вони точно не доїдуть. Скажіть, будь ласка, скільки ще часу треба для того, щоб зрозуміти, як будемо… Актуальне питання, яке хвилює сьогодні все наше суспільство. Абсолютно підтримую вашу стурбованість. Перше. Сьогодні ніхто ні в Європі, ні в світі не планує більше ніж на 100 днів. дати відповідь, як буде розвиватися ситуація з пандемією, як буде розвиватися ситуація із захворюваністю, смертністю ніхто в світі не може. Тому ми сьогодні спостерігаємо і робимо ретроспективний аналіз і відповідні прогнози на короткі терміни. Ми бачимо, що сьогодні ситуація в Україні не переломлена, я вже казав. Кількість людей, які одужали, жодного дня в Україні не перевищувала кількість людей, які захворіли. Ми все ще зростаємо. Тому сьогодні говорити про те, що ми подолали коронавірус в Україні неможливо і неможна. Ми зрозуміли, що ми дійшли до "плато" так званого, пік і плато, коли є рівна кількість захворівши кожен день. Далі ми, звичайно, в залежності від ситуації, чи буде знижуватися кількість захворілих і збільшуватися кількість одужалих, ми зможемо прискорити ті етапи, які озвучені по виходу з карантину, послабленню карантинних заходів. Поки цього не відбувається, неможливо говорити, тому що продовжиться пік зростання і ми отримаємо Італію, Іспанію. Я не лякаю зараз, це та правда, з якою живе вся Європа і з якою живе світ. Стосовно підготовки медичної системи вже озвучував. Чітко міністерство і медична система сьогодні підготовлена до першої, до другої і до третьої хвиль. Лікарні першої хвилі – це 240 медичних закладів, де є 2 тисячі 270 апаратів для штучної вентиляції легенів. відсотків задіяних, в нас сьогодні достатня кількість ліжко-місць. І це важливо, тому що ми сьогодні розуміємо, є створені дашборди, де видно наповненість лікарень: перше – персоналом, обладнанням, засобами індивідуального захисту. Ми готові сьогодні зовсім не так, як були готові 2 місяці назад, або були не готові 2 місяці назад, треба говорити правду і бути відвертими. Тому це відповідь на ваше питання, що відбулося за 2 місяці: і кошти виділені, і людський фактор, і часовий фактор. Абсолютно... Дякую. Шановні народні депутати, будь ласка, запишіться на запитання до Прем'єр-міністра. Запитання від народних депутатів.

Шановний пане Прем'єр-міністр, ви знаєте, що утворена Тимчасова слідча комісія, яка розбирається з корупцією щодо недоперерахування коштів в бюджет. І під час роботи тимчасової слідчої комісії з'ясувалося, документи нам передали, що НАК "Нафтогаз" за 4 роки недоплатив 72 мільярди гривень до державного бюджету. Ви хотіли перевірити це і зробити там державний аудит, але потім відмінили це. І плюс в тимчасовій слідчій комісії 8 депутатів від "Слуги народу" проголосували проти того, щоби розслідувати цю справу. Скажіть, будь ласка, що ви збираєтесь із цим робити? Тому що 72 мільярди гривень – це рівно стільки, скільки ми очікуємо від Міжнародного валютного фонду. Як ви збираєтеся у корупційної структури забрати гроші? Минулого тижня під час засідання уряду керівник "Нафтогазу" прозвітував у відповідності до проведеного компанією "Делойт" аудиту в компанії "Нафтогаз", прозвітував про всі кошти, які знаходяться на рахунках, про прибутки, прибутки, отримані компанією, про кошти, отримані від "Газпрому", і надав повний звіт про господарську діяльність "Нафтогазу" минулого року. Якщо тимчасова слідча комісія має відповідні документи, прошу передати їх правоохоронним органам для вивчення, для проведення детального розслідування вже в кримінальній площині. Дякую.

Я хочу вам сказати, що ви тут дуже багато говорили про захист лікарів. Є дуже такий простий метод захистити лікаря від коронавірусу, він називається "костюм захисту для лікарів". Я вам хочу сказати, що ваше Міністерство охорони здоров'я в особі пана Максима "Костюмова", ой, Степанова, закупило костюми 17 квітня вдвічі дорожче, ніж ринкова ціна. І, ви знаєте, ці костюми мали б приїхати 1 травня, але досі їх нема. 35 мільйонів гривень сьогодні Міністерство охорони здоров'я заплатити має за ці костюми, яких нема. У мене два питання: коли будуть костюми захисту для лікарів, 70 тисяч, і хто відповість за перевитрату державних коштів 40 Всі закупівлі засобів індивідуального захисту відбуваються у відповідності до процедур через відповідні підприємства і відкриті площадки. Відповідно, якщо у вас є, я повторюю свою пропозицію, якщо у вас є дані, що ціни були завищені, що щось не надійшло, прошу передавати це в письмовій формі в Кабінет Міністрів і в правоохоронні органи для порушення відповідних кримінальних проваджень, справ і розслідувань, якщо у вас такі факти є. Буду вдячний. Прошу передати Антону Полякову. Шановний пане Прем’єр-міністр! Будь ласка, дайте нам відповідь, коли ви створите обіцяні 500 тисяч робочих місць Це перше питання. І друге питання. Ваша позиція щодо відміни антифопівських законопроектів, а саме: прийняття Верховною Радою законопроектів 2644, 2645. Дякую.

На жаль, не знаю навіть, що вам відповісти, хіба переформулюйте своє питання.

Пане Прем’єре, вчора в нас виникла дуже цікава ситуація, коли в одному з Telegram-каналів інформація близько 26 мільйонів українців, персональних даних, була вилита в абсолютно публічний простір. У мене питання. А які перші кроки робить Мінцифра для захисту персональних даних? Яким чином все ж таки ці дані попали у публічний простір? Це перше. Друге питання. Ви не відповіли на запитання моєї колеги про садочки дитячі. Є маса звернень директорів приватних і державних комунальних закладів про про відкриття садків, і вони не знають, коли очікувати дітей. І що робити батькам з дітьми вдома? І третє питання. Ви… я розумію відповідь на питання стосовно виїзду українців за кордон, це означає, що уряд обмежує право українців на свободу пересування і працевлаштування? Дякую. Перша частина: стосовно реєстрів. Те, що ви бачите в Інтернеті, дійсно відбувалося. З цього приводу є порушена кримінальна справа, і це відбувалося більше ніж півроку тому, коли були старі бази даних. Нові реєстри абсолютно захищені, і додаток "Дія", який сьогодні працює і створений Міністерством цифрової трансформації, захищений і немає ніяких проблем, ніяких крадіжок інформації звідти. вам цікаво, дасте запит, і дамо вам повну розкладку і хронологію того, що відбувається. Сьогодні діючий отой додаток, який був презентований, абсолютно захищений, жодних витоків не відбувалося, не відбувається. Пропоную вам розібратися і побачити, звідки відбулися витоки в Інтернет. Стосовно роботи садочків, мені здається, я дуже докладно відповів. В нас є план поетапного виходу з карантину, є чітко розписано, коли запрацюють дошкільні, навчальні заклади і як буде відбуватись послаблення карантинних умов і перехід до адаптивного карантину. дійсно, є маса звернень від усіх галузей, які сьогодні страждають через карантин, але тут стоїть вибір між, повторю, десятками тисяч людей, які можуть загинути через коронавірус, якщо ми зараз вийдемо і не перейдемо до адаптивного карантину, або різко припинимо під час зростання епідемії в країні, до нормального життя. На жаль, ми мусимо зараз дотерпіти і хоча би ще декілька тижнів, можливо, місяць, отримати позитивні результати, коли ми понижаємося в кількості захворілих і зростаємо в кількості людей, які одужали. Це дуже важливо, діти є безсимптомними хворими. Вихователі в садках також мають право на свій захист, на здоров'я і не хворобу. Тому питання садків, воно буде розглядатись тоді, коли буде розглядатись питання міжміського і приміського транспорту. Шановний пане Прем'єр-міністр, глобальна пандемія змусила багато країн підходити до цієї проблеми комплексно. Зокрема, ряд країн, зважаючи на неврожай і посуху у світі, хтось забороняє експорт продовольства, хтось різко скорочує. Що робимо ми в цей час? Ми вихваляємося рекордним експортом зернових вчергове. І у нас неврожай очікується, і ви це добре знаєте, і ви за це говорили. Що ж у нас в Держземі робиться на цей момент? Пусто. Що буде на осінь? Що буде наступного року? Ми зареєстрували спеціальну постанову Верховної Ради, розгляньте її, давайте приймати рішення, бо голод не тітка. І друге питання. Уряд приймає в цих умовах рішення збільшити різко плату на навчання у вузах, мотивуючи тим, що наближатись треба до середньоєвропейського рівня. Чим ми мотивували це? Ми знову залишимося без молоді і знову будуть пусті наші начальні заклади. Звідки таке рішення, хто пропонував його? Дякую. Стосовно експорту продовольства з України. Уряд щодня тримає руку на пульсі стосовно запасів продовольства в Україні, нашого резерву і квот на експорт або ввезення відповідного продовольства в Україну. Перше, що було зроблено. Було введено відповідне квотування на вивезення крупи гречаної з України. Тому що, дійсно, місяць тому на ринку спостерігались, таки доволі панічні настрої щодо цього продукту. Тому ми підписали і ініціювали підписання додаткових контрактів по завезенню гречки в Україну і забороні, фактичній забороні експорту з України. Стосовно пшениці. Абсолютно Україна є житницею світу сьогодні, не лише Європи. У нас достатньо кількості і у нас є 6-місячний запас для споживання Україною до нового врожаю. Ми працюємо з фермерами, працюємо з відповідними агрокомпаніями, з якими проводимо щотижневий аналіз того, як треба вести політику в експорті продовольства зерна в тому числі. І якщо ми не зробимо сьогодні експорту в тих кількостях, які маємо зробити при 6-місячному запасі, якого точно хватить до наступного врожаю, ми отримаємо просто зерно, яке необхідно буде викинути на смітник. І агрокомпанії, бюджет України втратить валютну виручку, втратить бюджет, ми не зможемо утримати, і не зможуть утримати те, що запланували. Ще раз повторю, ми чітко прослідковуємо за тим, щоб був не 3-місячний запас, як враховано, а 6-місячний запас продовольства сьогодні в Україні. До нового врожаю, коли ми получимо знову доволі нормальний врожай, який за оцінками буде практично відповідати тим прогнозам, не дивлячись на значну весняну посуху. Пішли дощі, ми очікуємо покращення прогнозу отримання урожаю. І аналітика з цього приводу проводиться.

у влади української нинішньої, теж була "Мрія" – цілий літак, який був завантажений вантажем із засобами захисту для медиків. Його навіть Зеленський зустрічав із почтом. Дуже красиво потім записав відео, в якому розповів, скільки кому чого дістанеться із цих засобів захисту. Але ці засоби захисту опинилися потім в супермаркеті "Епіцентр". Тому у мене питання: а скільки було для медиків? Їм дуже цікаво. І друге. А чому раптом митна служба забрала з бази даних інформацію про номенклатуру і взагалі всю інформацію щодо цього вантажу, який привезла "Мрія"? Це що тепер у нас секретні документи, секретний вантаж? Медики дуже цікавляться: а куди ж пішли всі ці засоби, які так так красиво зустрічав Зеленський з почтом? 11:18:49 ШМИГАЛЬ Д.А. А чия прес-служба забрала звітність і звідки? Яке відношення Кабінет Міністрів має до вашого запитання, скажіть, будь ласка, якщо можна? Стосовно ситуації, про яку ви питаєте, вже неодноразово були дискусії, були відповіді, були детальні звіти. І завдання наше, і сьогодні ця інформація є абсолютно відкритою, - забезпечити медичні заклади засобами індивідуального захисту, обладнанням і професійними медичними працівниками. Ця інформація відкрита, висить на сайті COVID-19, де можна чітко на дашбордах бачити роботу по забезпеченню. Там немає стовідсоткового забезпечення, це правда. Але ми відверто ці речі показуємо для того, щоб розуміти ситуацію самим і показувати її суспільству. Це робота, яку робить Кабінет Міністрів спільно з медиками, спільно з місцевою владою, спільно з парламентом. Ця інформація відверта і ніхто її нікуди не забирав. Всі решта речі або звинувачення, які є, я вже сьогодні неодноразово пропонував: є звинувачення маємо механізм звернення в правоохоронні органи, подачі в суд, ініціювання розслідування. Будь ласка, давайте цим користуватись. Шановний Прем'єр-міністре, ви тільки що сказали, що уряд багато чого зробив. Ми вже майже 2 місяці знаходимося в карантині. насправді я наголошую всім українцям і звертаю вашу увагу, що ці 2 складні місяці і українці, і бізнес переживають завдяки двом прийнятим Верховною Радою законам, які насправді були створені за ініціативи народних депутатів, і які дозволяють і українцям, і бізнесу отримати мінімальний захист і мінімальну підтримку, саму мінімальну і тільки деяких категоріям. Ви тільки що сказали, що у вас є план антикризових заходів для малого і середнього бізнесу, для промисловості. Вибачте, але дрібний і малий бізнес зараз стоїть біля Кабінету Міністрів. Що це за план, який ви ще не презентували, не застосували без внесення змін до жодного закону, до Податкового кодексу, в цьому найбільше там потребується… Є діючі програми, я вже сьогодні їх озвучував, кредитних канікул, кредитування малого і середнього бізнесу. Це ключові речі, які сьогодні просить бізнес в нашому діалозі з відповідними асоціаціями. Ми ж в щоденному так само діалозі з бізнесом, з різними галузями, з народними депутатами, які також є носіями цієї інформації первинної від людей і від бізнесу. Відповідно ми відгукуємося на ті потреби бізнесу, які сьогодні є. А сьогодні є потреба в дешевому кредитному ресурсі, сьогодні є потреба в підтримці тих людей, які частково або повністю втратили роботу, а це також в більшості малий і середній бізнес, їх просто треба підтримати фінансово і кредитно. Це ми і робимо, і, в принципі, завдяки і цим же законам, які вже були прийняті. Тому той план, який запропонований, він базується на діючій законодавчій базі, на діючих нормативах, які діють в Україні. Додаткові потреби, які будуть, ми спільно з профільними комітетами будемо доопрацьовувати і виносити в парламентську залу. Дякую. Л.М. Шановний Прем'єр-міністре! Лариса Білозір, 17 виборчий округ, Вінниччина. Уряд та Президент нещодавно нарешті вже визнали, що більшість тарифів НСЗУ – Національної служби охорони здоров'я - занижені в рази. І ви ж знаєте, все по 49: консультація лікаря – 49 гривень, рентген – 49, біохімія – 49 гривень, - що в рази менше собівартості. Хотілося б почути, чи проводиться перерахунок вартості. Було заявлено, що тільки на інсульти, на інфаркти і на COVID-пакет. Чи все-таки застосовується коригувальний коефіцієнт? І якщо так, наскільки відсотків має бути вища вартість послуг на вторинному і третинному рівні? Так само я хотіла вам нагадати, я вже не раз вас запитувала, про опорні лікарні. Виділено 1 мільярд на приймальні відділення опорних лікарень, не COVID. Я вважаю, що вони в штучному виглядs були затверджені. І чи збирається переглянути уряд ці лікарні? Стосовно тарифів НСЗУ Ви праві, ми переглядали тарифи НСЗУ і коригуємо деякі з них, тому що вони потребують коригування у зв'язку з тою пандемією, з якою ми зіштовхнулися, з зв'язку з тим, що другий етап реформи сьогодні реалізується в умовах в кризових, в тому числі, коли вся медицина, всього світу, працює на максимальному навантаженні. Тому дуже уважно перераховуємо тарифи НСЗУ. Дійсно, в деяких з них є, скажімо, заниження. Ми сьогодні приводимо це до належного стану. І впевнений в тому, що медична система сьогодні це відчуває і буде відчувати і в подальшому. Тому що, ще раз повторю, реформа має принести переваги і медикам, для того щоб медична система ставала сильнішою і ефективнішою, і пацієнтам, які мають також це відчути. І тут дуже важливо, щоб… там не лише в розмірах тарифів, там і в принципах тих тарифів теж були неточності. Тобто є хвороби, де хворого треба проліковувати і платити за це, а є лікарні, які, чим довше вони знаходяться без пацієнтів, тим більше їм треба платити грошей. Тому що це означає, що система, наприклад, епідеміологічна в країні працює правильно, якщо немає в інфекційних лікарнях хворих, але ці лікарні мають бути в належному стані і бути готовими. І це пандемія показала, що є лікарні, є професії медичних працівників, які мають бути незалежно від того, чи є хворі в цей момент в країні. Стосовно опорних лікарень. Тобто це фактично один з етапів реформи. Реформа продовжується. Ми будемо її реалізовувати. Можливо, з деякими корективами, які вносить коронавірус і пандемія світова в принципі в організацію медичної системи світу, не лише України. Тому, звичайно, ми сьогодні дуже уважно підходимо до всіх тих напрацювань, які вже були. І дуже уважно з експертним середовищем дивимося вперед, як ми будемо рухатися з реалізацією і завершенням… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Тому я вас дуже прошу відповісти на питання Антона Полякова, коли в Україні з'являться 500 тисяч обіцяних робочих місць? Це перше питання. Друге питання. Коли перестануть знищувати ФОПів і малий бізнес почне розвиватися? І третє питання. Чому, коли різко впало споживання електроенергії, чому замість того, щоб зменшити теплову генерацію, ви почали відключати атомні блоки? Дякую за ваше питання. Зараз графік якраз знайду і буду вам відповідати. Отже, перша частина 500 тисяч робочих місць. Я просто сьогодні вже 4 або 5 разів про це сказав. Сьогодні ця програма буде презентована міністром економіки на уряді. Є чітке розуміння, в якій галузі ми буде створювати… в яких галузях і де будуть створені цих 500 тисяч робочих місць. Є відповідна програма. Не буду зараз іще вам її показувати. Тобто чітко по галузях розкладено, де, ми бачимо, майже вже під 500 тисяч, півмільйона зареєстрованих безробітних. Ми чітко розуміємо, де вони будуть створені. Вони не будуть створені завтра за 1 день. Частина з них уже створена і створюється. Частина буде створена через тиждень, частина - через місяць. Але завдання наше на час виходу з карантину і переходу до адаптивного – забезпечити можливість всім безробітним, зареєстрованим в Україні, отримати роботу. І, власне, це ми перед собою ставимо і реалізуємо. енергетики. Графік балансу енергетичного за минулі роки і цього року в енергетиці. Як ви бачите, потужність теплової енергетики знижена в новому балансі, який затверджений, в тому числі антикризовим штабом, так і по роках. Тобто ви бачите: 2018-й, 2019-й, 2020 рік – новий баланс. Є розкладка по відповідних генераціях також, як відбулось зниження. Тому зниження торкнулося всіх галузей енергетики, крім відновлювальних джерел енергії. Там, оскільки зараз літо, сонце зростає, потужності будуються – це добре, екологічно, там потужність зростає. Питання в тому, щоб вона дешевшою і доступнішою для промисловості України. Теплова генерація знизила свою потужність в цьому році, в новому балансі прораховано в тому числі. Тому це невірна інформація, яку вам хтось дає, якою ви оперуєте. Стосовно малого, середнього бізнесу, вони очікують… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Шановні колеги, час для запитань до Прем'єр-міністра вичерпаний. Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк – останнє запитання. Дякую. Пане Прем'єр-міністр, в мене, в принципі, запитання про гроші, цитуючи вас, про великі гроші, і довіру наших міжнародних партнерів. завдячуючи нашим закордонним партнерам Україна може розраховувати на значний обсяг фінансової допомоги на боротьбу з подолання негативних наслідків соціально-економічного перед COVID. Зокрема ЄС оголосив про намір виділити Україні 1,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Єврокомісія виділяє 190 мільйонів євро. 170 мільйонів євро допомоги будуть надані Німеччиною, в тому числі на засоби індивідуального захисту. Структури ООН виділяють 165 мільйонів доларів. США виділяє 14,5 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, який обсяг вже міжнародної фінансової допомоги надійшов в Україну? Яким чином розподілена ця допомога? І хто конкретно отримав її? Дякую за ваші питання. Абсолютно коректні цифри ви назвали. Дійсно, всі ці речі – це те, про що я казав, це довіра і співпраця з нашими міжнародними партерами, і вся ця допомога вона є взаємопов’язаною. Надійшли перші кошти від наших міжнародних фінансових організацій. Ми отримали першу частину незв'язаного незв'язаного фінансового кредиту від Німеччини. Загальний обсяг допомоги від Німеччини (вчора ми розмовляли з канцлером Німеччини пані Ангелою Меркель), ми отримали від Німеччини загальну суму коштів 1,4 мільярда гривень протягом останніх двох років, в тому числі і вже на початку цього року також очікуємо наступних 90 тисяч євро від Німеччини. І також це буде галузева підтримка, ми говорили вчора, куди її направляти: на боротьбу з коронавірусом, на підтримку малого і середнього бізнесу. Всі ці кошти, які ви озвучили, це загалом по цьому року обсяг перевищує 10 мільярдів доларів США фінансової підтримки від різних фінансових інституцій міжнародних фінансових організацій, Міжнародного валютного фонду, європейський структур, Європейського Союзу і країн - наших партнерів Тому кошти надходять. Звичайно, більшість наших партнерів прив'язуються до наших перемовин і досягнутих домовленостей з МВФ. Так само і Світовий банк, Європейський банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк всі ці партнери вони, звичайно, дивляться сьогодні на досягнення успіху в наших перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Тому це надзвичайно важливо, щоб ми рухалися вперед і отримували ці кошти для того, щоб мати змогу в слідуючому році мати відсотків ВВП, а не падати сьогодні в прірву і не мати змоги вибратися з неї наступних років 10. Дякую за ваше питання. Дуже важливе. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Дякую, шановні члени Кабінету Міністрів України. "Година запитань до Уряду" завершена. Переходимо до наступного питання порядку денного. відповідно до статті 240 Регламенту Верховної Ради України та статті 51 Закону України "Про Національний банк України" переходимо до розгляду доповіді Голови Національного банку Якова Васильовича Смолія у Верховній Раді України про діяльність Національного банку. Яків Васильович, прошу. Пропонується наступний регламент: до 20 хвилин – доповідь Голови Національного банку, до 21 хвилини – запитання від депутатських фракцій та груп, виступ голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики – до 3 хвилин, і виступи від депутатських фракцій і груп, обговорення, кожна фракція та група. Немає заперечень? Будь ласка, Якове Васильовичу. 11:33:11 СМОЛІЙ Я.В. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Здоров'я бажаю всім, шановні колеги! Дякую за нагоду розповісти, як Національний банк допомагає українській економіці долати наслідки епідемії коронавірусу. Спойлер - успішно. Коронакриза – це перша в історії України криза, коли немає банкрутства банків, сплеску інфляції, катастрофічного падіння міжнародних резервів, довгих черг вкладників біля банкоматів. На відміну від попередніх криз сьогодні банківська система не тягар для економіки, а її рятувальний круг. Ми не рятуємо її, вона рятує економіку. Це все результат, по-перше, послідовної політики Національного банку та реформ минулих років. Детальніше про все, що ми зробили для цього минулого року, ви можете почитати в річному звіті за 2019 рік. По-друге, це результат швидких та ефективних дій Національного банку у відповідь на пандемію та карантинні заходи. цьому ми крокуємо в ногу з центральними банками інших економік, що розвиваються, і навіть провідних економік світу. Особисто для мене дуже важливо, що українці помітили і оцінили наші зусилля. За даними Центру Разумкова, баланс довіри до Національного банку зріс за напружений для країни березень-квітень більше ніж вдвічі. Отже, що ми зробили для протистояння кризі. Наші дії були спрямовані на чотири цілі. Перша – берегти здоров'я всіх тих, хто активно користується фінансовими послугами і тих, хто має справу лише з готівкою. Друге – забезпечити якісну і безперебійну роботу фінансової системи під час карантину. Третє – підтримати економіку доступними грошовими ресурсами в цей складний період. І четверте – створити умови, в яких після завершення карантину економіка швидко відновить зростання. І зараз, коли два місяці карантину позаду, можу із впевненістю сказати, нам це все вдалося, та більше, без введення жодного болючого обмеження. Ми відреагували дуже швидко. Вже 12 березня ми знизили облікову ставку, щоб підтримати економіку в умовах пандемії і карантинних заходів. квітні ми продовжили її зниження. Загалом за 2 місяці облікова ставка скоротилася з 11 до 8 відсотків. Це найнижча облікова ставка за історію України, яка є реальним інструментом впливу Національного банку на вартість кредитів, а не лише намальована на папері. Ми запровадили нові інструменти підтримки економіки. Насамперед це довгострокове фінансування для банків на термін від одного до Минулого тижня відбувся перший тендер, де 11 банків вже отримали від нас кредити на 2,4 мільярда гривень на строк від 1,5 до 5 років. в п'ятницю ми уклали валютний своп з Європейським банком реконструкції і розвитку на 500 мільйонів доларів США. Ми отримуємо від міжнародної організації долари, які поповнюють міжнародні резерви, а ЄБРР в обмін на це отримує гривню, яку буде використовувати для кредитування українських підприємств, які зазнали втрат від пандемії та карантину. Таким чином, ми створили умови, в яких бізнес може отримати за доступними ставками кошти не лише на короткострокові потреби, й на масштабні бізнес-проекти, які потребують довгострокових вкладень. Наприклад, такі важливі для держави та для створення робочих місць інфраструктурні проекти, як будівництво доріг. Для населення. Для населення зниження облікової ставки та приборкання інфляції вже сьогодні працює на те, щоб завтра іпотека під 10 стала реальністю. Водночас ми спростили для банків доступ до фінансування. Ми підвищили частоту тендерів. Ми збільшили строк надання кредитів від НБУ банкам з 30 до 90 днів і вже видали такого тримісячного рефінансування майже на 7 мільярдів Ми розширили перелік застави, яку банки можуть надавати для отримання кредитів в НБУ, тепер ми будемо приймати не лише державні, а й муніципальні та гарантовані державою корпоративні облігації. Банківська система сьогодні має високу ліквідність – близько 200 мільярдів гривень. Проте, якщо будь-який банк відчуває потребу в коштах, тепер він може отримати кредити від НБУ ще швидше та легше. Для того, щоб максимально вивільнити кошти банків для підтримання економіки, ми відтермінували формування буферів капіталу та рекомендували банкам утриматися від виплати дивідендів. Також ще в березні ми впровадили систему антикризових заходів, що має 5 ключових рішень для забезпечення безперебійної роботи фінансової системи: Перше. Кредити. Ми ввели кредитні канікули – особливий пільговий період обслуговування кредитів для тих, хто досі сумлінно платив за кредитом, але зіткнувся з фінансовими труднощами через карантин. Результат. Банки дають позичальникам можливість зробити платежі за споживчими кредитами після карантину без штрафів та пені за прострочку. Більшість банків вже надають можливість реструктуризації кредитів, щоб полегшити клієнтам обслуговування заборгованості після карантину. Друге. Депозити. Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження на зняття депозитів. Ми зробили ставку на надійність банків та довіру до них вкладників і не помилилися. Результат. Депозити залишаються в банківській системі. В перші тижні карантину відплив коштів населення був, але набагато менший, ніж у період криз 2008-2014 років. Проте дуже швидко депозити населення поновили зростання. В останні два тижні квітня гривневі кошти населення взагалі були на максимумі від початку березня. Третє. Робота банківської системи. Ми від початку старанно працювали з банками, щоб зберегти доступність фінансових послуг попри карантин і водночас убезпечити здоров'я споживачів фінансових послуг. Ми дали рекомендації, які відділення повинні залишитися відкритими, як банки мають працювати на місцях. Щоб банки сконцентрували всі ресурси зараз на головному, ми на період кризи відклали проведення стрес-тестів та виїзних перевірок банків. Результат. Банки продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів в повному обсязі, всі центральні офіси банків та 77 відділень в країні відкриті, банки мають достатньо коштів для задоволення потреб клієнтів, працюють понад 96 відсотків банкоматів, вони регулярно підкріплюються готівкою. Четверте. Валюта. Ми бачили посилену нервозність в березні на валютному ринку і постійно виходили з продажем валюти, щоб злагоджувати коливання. В березні для цього ми продали 2,2 мільярди доларів США. Результат – ажіотажний попит на валютному ринку вщух ще в квітні. Чиста пропозиція валюти зараз є навіть вищою ніж була в лютому до спалаху епідемії в Україні. Відтак курс гривні знову дещо зміцнився, а Національний банк відновив обережну купівлю валюти в міжнародні резерви. Також ми оперативно вирішили проблему нестачі готівкової валюти, що виникла через перебої з авіаперевезеннями. Ми забезпечили поставку готівкового долара та євро в Україну та щотижня проводили операцію з їх обміну на безготівку. Результат – ми надали банкам понад 550 мільйонів доларів США та 42 мільйони євро і повністю задовольнили їх потреби в готівковій валюті. Зараз проблем з отриманням валютної готівки в касах банків немає. П'яте. Платежі. Ми закликали українців якнайшвидше переходити на дистанційне банківське обслуговування. Щоб зробити безготівкові платежі вигіднішими, ми на час карантину відмінили тарифи на роботу системи електронних платежів, а для власників платіжних карток, термін яких завершується під час карантину, ми разом з банками передбачили можливість продовження терміну їх дії. Також пріоритетом для нас є безпечність розрахунків за допомогою гривневої готівки. Ймовірність зараження коронавірусом через готівку невисока, однак ми вирішили, що обережність не завадить, тому готівка, яка вилучається з обігу, перевозиться до сховищ Національного банку на карантин для знезараження. Для стимулювання економіки ми, ймовірно, зможемо ще знизити облікову ставку цього року. Простір для цього є. Своєю виваженою монетарною політикою ми котрий рік поспіль забезпечуємо, як і вимагає наш мандат, цінову стабільність, тобто стабільно низьку інфляцію, яка залишається в межах нашої цілі – 5 плюс-мінус 1 відсоток. Безперечно, як і решта країн Україна потребує масштабних державних видатків на боротьбу з коронавірусом та підтримання економіки, однак ліки не повинні бути гіршими за хворобу. Пригадайте українську історію. Неконтрольований друк грошей для фінансування державних видатків у нас завжди завершується катастрофічними наслідками для економіки. Можна, звичайно, зробити всіх мільйонерами, але ці мільйони будуть вже нічого не варті. Набагато правильніший шлях - завершити переговори з МВФ і отримати дешеве фінансування для бюджету від офіційних донорів. А для Національного банку існує лише один законний шлях – допомогти уряду напряму живими грошима через перерахування прибутку НБУ. І ми це вже зробили. квітні ми за один раз перерахували усю суму прибутку НБУ за 2019 рік - 42,7 мільярда гривень. Це на два мільярда більше, ніж закладено до цьогорічного державного бюджету. Так ми забезпечили майже половину бюджетних доходів у квітні місяці. Мене часто питають, чи не надто оптимістично налаштований Національний банк. Ми, дійсно, дивимося в майбутнє з обережним оптимізмом, однак не варто плекати ілюзії. Рівень невизначеності як ніколи високий. Наші макропрогнози відштовхуються від того, що вже в ІІ кварталі карантин завершиться і більше не буде потреби до нього повертатися. А якщо ні, якщо буде друга хвиля пандемії в світі, якщо нам буде потрібно знову і знову повертатися до карантинних заходів, сьогодні ніхто в світі вам не дасть однозначних відповідей на ці питання. Тому ми в Національному банку підготовлені, щоб за потреби швидко та ефективно реагувати на нові виклики. Ми постійно відслідковуємо ситуацію, оцінюємо ризики, перевіряємо на реалістичність наші прогнози. Наш інструментарій є і буде дієвим навіть за умови продовження карантину. Я кажу про облікову ставку, фінансову підтримку економіку через банки, значні міжнародні резерви, інструменти реагування і регулювання банківського сектору. Більш того, сьогодні кожен українець може звернутися до НБУ про захист своїх прав у разі їх порушення банком. А невдовзі ми будемо мати ще більше можливостей для забезпечення фінансової стабільності, коли з 1 липня станемо регулятором небанківських фінансових установ. Головне для здорової економіки сьогодні, завтра і післязавтра – цінова та фінансова стабільність в країні. Національний банк робив, робить і буде робити все, щоб її зберегти, але це наша спільна відповідальність. Фінансова система не працює на економічному острові. Наскільки сприятливе економічне середовище, наскільки інституційно сильна країна, наскільки захищені права кредиторів та інвесторів, настільки і фінансова система спроможна бути двигуном економічного зростання. Тому питання, яке зараз кожен з нас в цій залі повинен собі поставити, – це не де взяти гроші, а як швидко ми зможемо здійснити реформи. Зрештою, на 5 відсотків впаде українська економіка чи менше в наших з вами руках. Дякую. Дякую, Яків Васильович. Шановні народні депутати, будь ласка, запишіться на запитання від депутатських фракцій та груп.

є досягнення та підтримка цінової стабільності. Політика НБУ останні 5 років була спрямована виключно на досягнення цієї цілі по інфляції. Але є інша сторона медалі. Поясніть, чому в березні 20-го року номінальна ставка кредитування промисловості була на рівні 20 відсотків, а інфляція – тільки 2,3? Чому така велика різниця? І звідти витікає ще наступне питання. Чи є у вас чітка програма дій Національного банку на наступні 6 місяців, рік? Чи ви тільки застосуєте розширення переліку цінних паперів під рефінансування і кредитними канікулами? Дякую. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що існуючі сьогодні інструменти підтримки ліквідності комерційних банків дозволяють нам контролювати ситуацію і сприяти можливості як зниження облікової ставки, так і зниження відсоткових ставок по кредитах, після виходу України із кризи. І весь бізнес може сьогодні і після звернутися до банківської системи, як в частині реструктуризації кредитів і зменшення нагрузки на їхній платіжний баланс, так і для того, щоб отримати більш дешевші кошти для відновлення економіки, для відновлення бізнесу.

Дякую. У мене три коротких запитання. Перше. Є, наскільки мені відомо, 8 рішень Верховного Суду України, які на сьогоднішній день не виконує Національний банк про відновлення банків, які були ліквідовані за останні 5 років. 20 рішень ще на підході. Національний банк відмовляється виконувати ці рішення, а це питання вкладів, це питання повернення кредитів, повернення депозитів і наведення порядку щодо пограбованого майна цих банків. Ви не виконуєте цього рішення. Чому? І друге. Ви видали рефінансування державним банкам по ставці 8 відсотків. Державні банки тут же скупили державні цінні папери відсотків отримали по них фінансування від держави. 3,5 відсотка ви подарували по суті державним банкам. Що це за політика така і для чого вона була проведена? І третє. Яка буде програма підтримки промисловості з боку Національного банку на цей рік? Дякую за запитання. Рішення судів, які сьогодні є по відновленню банків і виведенню їх на ринок. Хочу сказати, що не існує сьогодні законодавчого регулювання, як це можна зробити. І закон, який сьогодні буде розглядатися в цій залі, Виведення банку на ринок, який перебуває у фонді 1,5-2 роки в режимі ліквідації, неможливе. Для цього повинні бути інші інструменти, які убезпечать чи дадуть можливість власникам отримати компенсацію, якщо такі втрати якщо такі втрати будуть доказані. Те, що стосується рефінансування і підтримки ліквідності комерційних банків, то ми запровадили ці інструменти терміном від, як я від 30 до 90 днів, а також є довготермінове рефінансування на рівні облікової ставки до 5 років. Куди кошти спрямовує комерційний банк, ми не відслідковуємо цільового використання. Наше завдання, щоб банки мали постійну ліквідність для забезпечення обслуговування коштів їхніх клієнтів. Те, що стосується підтримки промисловості. Національний банк є кредитором останньої інстанції, і ми не кредитуємо бізнес, для цього є банківська система. Ми же зі своєї сторони, як я вже говорив, готові підтримати банківську систему і ліквідність в разі їх потреби.

ви заплатили без тендеру 16 мільйонів гривень компанії Republic Strategic Communications за те, що вона написала 2 статті у ЗМІ і прославила націоналізацію "ПриватБанку". А також ваші співробітники застраховані в компанії країни, яка пов'язана з колишнім Президентом України Петром Порошенком. Друге моє запитання стосується того, що обсяг комісійної винагороди, сплаченої Національним банком України за невикористані позики Міжнародного валютного фонду, складає 1,5 мільярда гривень за 4 останні роки. Скажіть, будь ласка, хто понесе за це відповідальність? Дякую за запитання. Я хочу сказати, що питання медичного страхування – це сьогоднішній тренд у всьому світі, і Національний банк вже вдруге за останніх 4 роки проводить таку закупівлю, багато компаній страхових участвуют в цій закупівлі. Закупівля проводиться відкрито, на відкритих торгах, на сайті ProZorro ви можете побачити всю процедуру, як це все відбувалося. Сьогодні 4,5 тисячі працівників Національного банку мають змогу отримати медичну допомогу в провідних медичних державних і приватних клініках а це 1,5 тисячі працівників Банкнотно-монетного двору, які забезпечують виробництво банкнот і монет, 300 працівників фабрики банкнотного паперу у Малині і біля 3 тисяч працівників центрального офісу. Те, що стосується комісійної винагороди, яку сплачує Національний банк за невикористані кредити Міжнародного валютного фонду, це світова практика, це умови Міжнародного валютного фонду, які закладаються в умови, і вартість обслуговування кредитів закладена в угоду між Україною і Міжнародним валютним фондом. В разі вибірки цих коштів ми нічого не платимо. Але в зв'язку з тим, що Україна не виконала умови перегляду перегляду програми МВФ, ми змушені були заплатити цю комісійну винагороду.

мотивації стимулювання малого, середнього бізнесу. Ви вже знизили ставку НБУ до 8 відсотків, облікову ставку, що дозволяє брати дешевші кредити в банках комерційних. Які наступні кроки і плани? Чи плануєте ви знижувати цю ставку і коли? І чи взаємодієте ви урядом з цього приводу? Чи є у вас Дякую за запитання. Програма стимулювання малого, середнього бізнесу – це програми уряду. Ми зі своєї сторони підтримуємо ліквідністю комерційні банки в разі, якщо така потреба у них є. Стосовно облікової ставки. Ми дійсно

Всі умови, всі макроекономічні прогнози сьогодні говорять про те, що у Національного банку є можливість понизити облікову ставку ще у цьому році.

Дякую. Шановний Яків Васильович, сьогодні ми бачимо, що проведена за 5 років реформа банківської системи і реальна незалежність Національного банку, яка була в цей час здобута, вони довели свою ефективність. І ми бачимо, що, попри перекоси в економіці, попри кризу, банківська система долає це без потрясінь і досить вдало. Але, ви знаєте, йдуть постійні дискусії щодо монетарної політики Національного банку. Чи можна вам задати питання, дуже конкретно, що саме зробив НБУ для підтримки економіки? Дякую. Дякую за запитання. Ви практично в своєму запитанні відповіли на нього. Останніх 3-4 роки діяльність Національного банку, дійсно, була спрямована на збереження макрофінансової стабільності. Ми сьогодні маємо оздоровлену, живу, докапіталізовану банківську систему. Ліквідність банківської системи сьогодні більше 200 і вони на цьому періоді не потребують додаткових коштів для того, щоб кредитувати економіку. Низька інфляція і зниження облікової ставки сприяло зниженню вартості ресурсів, які сьогодні банки комерційні можуть спрямовувати на підтримку бізнесу і економіки. І основне завдання, яке стоїть перед банківською системи після закінчення карантину, коли ми поступово почнемо виходити із кризи, саме підтримати підприємства для того, щоб економіка швидко відновилася і падіння

Шановний пане Смолій, під час вашого виступу на комітеті минулого тижня ми теж чули, що все добре. Зараз знову слухаємо, ну, наче ми в іншій країні живемо. Отже, економіка в колапсі. І мені дивно слухати, що ви не готові визнати особисто, і ваше правління, свою провину за те, що ви два роки тримали завищену облікову ставку фактично для того, щоб з вашою поплічницею, колишнім міністром фінансів Маркаровою, будувати піраміду з ОВДП. Тому що саме доходність по ОВДП так чи інакше прив’язана до облікової ставки. Тим ви самим ви угробили український експорт, який, за рахунок скріпленої гривні, недоотримав в кінці минулого року декілька десятків мільярдів гривень доходів, відповідно українські люди не змогли заробити, і тим самим почали провокувати кризу, яку можна зараз сказати, що винувате колишнє керівництво уряду, теперішнє вже, але точно провокатором цієї кризи став Національний банк.

Я хочу сказати, що фінансування дефіциту бюджету є загальновизнана світова практика за рахунок цінних паперів уряду, які випускає Міністерство фінансів. І розміщення їх на внутрішньому ринку або залучення зовнішніх інвесторів також є загальносвітовою практикою. Піраміда, про яку ви говорите, виглядає так: коли ви дешевий ресурс, дешеві бумаги і довгі заміщуєте короткими і дорогими. Все, що відбувалося протягом минулого року і позаминулого року виглядало якраз навпаки. Міністерство фінансів виходило на ринок і розміщало цінні папери більш дешевші, залучало, і більші довші. будівництво піраміди – це надуманий сьогодні меседж, який ви посилаєте в цій залі. Дякую. Дякую, шановний головуючий. У мене буде кілька запитань до Голови Національного банку. Перше – щодо кроків з інфляційного таргетування. Чи не здається вам, що подолання галопуючої інфляції на сьогоднішній день - це добре, але, зважаючи на міжнародну кон'юнктуру, хоча б зниження ціни на газ у два рази і так далі, у нас мала бути дефляція. Це перше. Другий момент: щодо інструментів монетарної політики. Я вам хочу нагадати, що облікова ставка у 2013-2014 роках була 6,5 відсотків, а сьогодні - 8. Ви хоча б поверніться на ті параметри, які були до вас. Це другий момент. Третій момент. Та політика, яка була щодо обмінного курсу. У нас в 3,5 рази, або, точніше, у 3,4 рази була девольвована національна грошова одиниця. Ці вкладники і позичальники банків отримали суттєві збитки. Це ще один момент. І останній. Щодо зменшення кількості банків і псевдооздоровлення національної банківської системи. Мінус 105 банків за 6 років діяльності Національного банку. Які кроки, будуть дії ваші далі, і чи ви й надалі будете вбивати фінансову систему країни? Дякую. Національний банк перейшов до режиму плаваючого курсоутворення і інфляційного таргетування в 2015 році. І дії, які були здійснені Національним банком, доказали, що ці інструменти дієві, і ми маємо сьогодні результат. З інфляції, яка була в 2014-2015 році більше 40 відсотків, ми маємо сьогодні наш коридор - 5 плюс-мінус 1, і даже нижче. Ми очікуємо, що інфляція в цьому році ввійде у свій коридор, як і прогнозувалося. Тому монетарна політика і дії, які здійснював Національний банк, себе оправдали. найнижчу облікову ставку за всю історію України, дієву облікову ставку, яка відображує вартість грошей в економіці. А обмінний курс - це дзеркало економіки, який формується по питомій пропозиції на ринку. Від того, як діє сьогодні експорт, імпорт, фізичні особи, банки всі учасники валютного ринку, формується курс. І це сьогодні результати монетарної політики і тих інструментів, які були запроваджені в 2015 році. Дякую. Дякую, колеги. Дякую, Якове Васильовичу. Бо нас всі ті, хто хотів запитати, запитали. Займіть, будь ласка, місце своє. Я надаю слово голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Олександровичу Гетманцеву. Будь ласка.

Шановні колеги, доброго дня! Доброго дня, головуючий, доброго дня, шановні народні депутати! Аналіз діяльності Національного банку, який ми проводили неодноразово в комітеті, дуже важка справа, бо викликає насправді суперечливі почуття. З одного боку, це дійсно вдале вирішення Національним банком питання про попит, ажіотажний попит на гривню в кінці березня цього року, вирішення питання ринковими методами, без адміністративних жодних заходів. Але, з іншого боку, це невиправдане різке зменшення курсу гривні, зміцнення курсу гривні, вибачте, у другій половині 2019 року, що завдало шкоди і державному бюджету, і нашим експортерам. З одного боку, це валютна лібералізація та зняття валютних бар'єрів, це скасування обов'язкового продажу валюти, а, з іншого боку, це дефіцит готівкової валюти в тому ж березні, коли курс готівковий відрізнявся від курсу безготівкового на гривню-півтори. З одного боку, це найнижча інфляція, яку Національному банку вдалося досягти в грудні минулого року, і на сьогодні за річним розрахунком це 2,1

це відсутність дешевих кредитних ресурсів для українського бізнесу, це зменшення фактично кредитного портфеля комерційних банків, яким він кредитує бізнес. З одного боку, це підвищення, безперечно, стабільності банківської системи, збільшення прибутку комерційних банків - 60 мільярдів у 2019 році, і 2019 рік ми пройшли без банкрутств; але, з іншого боку, це ціна цього рішення і втрати вкладників, втрати комерційних банків, а також прибуток за рахунок ОВГЗ. На чому я хочу наголосити? Діяльність Національного банку викликає багато запитань. Ми свідомі того, що НБУ незалежний орган, але головне: НБУ не існує у вакуумі, НБУ не існує автономно, це не держава в державі. Ми хочемо, аби Національний банк, виконуючи свою конституційну функцію, не забував... Дякую, Данило Олександрович. Шановні народні депутати, будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

Дубінський Олександр Анатолійович. Шановні колеги, доброго дня! Зараз відбувається дуже цікава річ: Голова Національного банку прийшов до зали парламенту для того, щоб легалізувати все те, на протязі чого... 5 років чим займалися - пограбунком країни. Національний банк – це інституція, яка на протязі останніх шести років представлена людьми і фактично керується Валерією Гонтаревою, яка навіть не хоче з'являтися на допити до Генеральної прокуратури, людиною, яка знищила більше 100 банків і пограбувала фактично вкладників і бізнесменів, і малий бізнес, і середній, і великий бізнес приблизно на 500 мільярдів гривень. Зараз ми з вами стали свідками намагання легалізувати всі ті дії, які відбувалися під час цього пограбунку, і представити роботу Національного банку як таку, що сприяла відновленню української економіки. Це не так, тому що всі дії Національного банку, які відбувалися протягом останніх років, були спрямовані на те, щоб окремі фінансові групи, транснаціональні корпорації та спекулянти заробляли гроші на українських боргах. Український бюджет зараз буде виплачувати близько 350 мільярдів гривень в якості виплати за зовнішніми боргами. Це приблизно в 200 разів більше, ніж бюджет, який ми витрачаємо на відбудування доріг та медицину. Ми витрачаємо гроші на те, щоб фінансові спекулянти заробляли найбільші процентні відсотки у всьому світі фактично, і у європейських державах зокрема. Ми спостерігали з вами, як люди, які керують Національним банком, спочатку підняли курс з 12 гривень до 40, потім опустили до 27,

гривень за долар опустився до 24, хоча всі знали, що він має залишатися на місці, і таким чином вкладники і бізнес були пограбовані ще раз, експортери втратили можливість заробляти на зовнішніх ринках, економіка ще більше охолола. І це все наслідки роботи Національного банку України, пана Смолія, пані Гонтаревої, яка досі дає йому вказівки, як керувати Національним банком, прямо з Лондону, і інших людей, які зараз засіли в правлінні Національного банку. А зараз нам ще й запропонують прийняти Закон 2571-д, який дозволить вивести з українського правового поля Національний банк і передати його повністю під контроль зовнішньому управлінню, й зробити це наддержавним структурним фінансовим підрозділом зовнішнього керування, який буде самостійно вирішувати, як буде розвиватися економіка України. Треба перейти до економічного націоналізму заради України і громадян, а не заради прибутків іноземних фінансових спекулянтів. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кабаченко. Юлія Володимирівна Тимошенко. Шановні колеги, саме страшне, що зараз тут відбувається, що цей зал парламенту робить вигляд, що в Національному банку відбувається business is usually, тобто бізнес як завжди, все в порядку. Це великий і достатньо цинічний обман. Національний банк України вже 6 років є угрупуванням, яке займається високоінтелектуальною корупцією, високоінтелектуальним відмиванням грошей з бюджетів України, а також з ресурсів Національного банку. Я можу вам сказати, що за оцінками українських вчених році, 2015 році знецінення гривні більше ніж в 3 рази було штучним, ручним, запустило інфляцію в 300 відсотків на наступні 5 років і на фоні цього в Національному банку була побудована фінансова піраміда, яка називається "депозитні сертифікати". Депозитні сертифікати – це відібрання від певних банків, строго визначених, відібрання ресурсів під відсотки, увага, складні відсотки до 50 відсотків річних на валюту з ресурсів Національного банку. За 5 років панування попередньої влади через депозитні сертифікати і відсотки на них з з української банківської системи, з Національного банку було виведено більше 14 мільярдів доларів на відсотки сплачених. Ви розумієте, як пограбована наша держава? За цим стояли конкретні люди: попереднє політичне керівництво країни, Гонтарева і її найближче оточення. Далі те, що вони роблять, вони через депозитні сертифікати витягували з економіки України гроші, віддавали ці депозитні сертифікати під 30-32 відсотки річних, економіка не могла потягнути такі відсотки і бути конкурентом Національному банку за залучення фінансових ресурсів. Знищено 105 банків. Ви уявляєте, що це таке? 450 мільярдів гривень забрано у середнього класу: офісів, машин, обладнання, бізнесу - всього, землі. Скажіть, будь ласка, куди ділися ці 450 мільярдів? За лічені мільярді злиті через Фонд гарантування вкладів. Вони злочинці! Президент новий, який прийшов, мусив у відставку відправити їх усіх, розслідувати і порушити кримінальні справи, а він продовжує працювати з командою, яка нищить економіку України. Я вважаю, що треба негайно відправляти все керівництво Національного банку у відставку, призначати спеціальну національну комісію по розслідуванню і рятувати Україну і українську економіку. Дякую. Будь ласка, народний депутат Ар'єв Володимир Ігорович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Я до громадян України хочу зараз звернутися з одним повідомленням. З огляду на те, як діє протягом кризової ситуації, під час коронавірусної інфекції, коронавірусної епідемії наш уряд, то якби не Національний банк України з його грамотною валютною політикою, а також зниженням, правильним і вчасним зниженням облікових ставок, то я не знаю, що могло би зараз бути взагалі з фінансовою ситуацією в країні. Ми могли би вже опинитися на самому дні. Національний банк України від самого початку зараз взяв ситуацію під контроль, і те, що гривня сьогодні перебуває в межах 10 відсотків коливання, це саме завдяки правильним рішенням, але їх ніхто не оцінює. Я бачу, зараз є бажання взяти під контроль Національний банк України у нинішньої влади, так само, як взяли під контроль ДБР для того, щоб проти політичних опонентів сьогодні відкривати кримінальні справи, як сьогодні взяли під контроль "95 кварталу" Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, більшість якої сьогодні - колишні колеги Зеленського по "95 кварталу". А де ж обіцянка друзів і кумів не приводити у владу, яку він давав на самому початку? Національний банк України за останній час капіталізував банківську систему, створив достатню ресурсну базу банків та зробив все для того, щоб вони були ліквідними, саме ліквідними і відповідали за ті вклади, які у них є. Прийнятні процентні ставки, захищені права кредиторів. Та, власне, не дав зруйнувати фінансову систему України, бо "ПриватБанк" був пограбований його колишніми власниками на 5,5 мільярдів доларів. І саме Національний банк провів сьогодні, провів вчасно необхідне розслідування, яке дало можливість врятувати українську фінансову систему від падіння найбільшого банку в Україні! Це спричинило би просто колапс української економіки і фінансів. Тому я хотів би сказати, що сьогодні острівок стабільності в Україні – це саме Національний банк. І якщо ви його зачепите, то потім не дивуйтесь, що Міжнародний валютний фонд буде взагалі згортати програму співпраці з Україною, як він вже скоротив з 5-річної І сьогодні дуже важливо зберегти цю стабільність в Україні, яку гарантує зараз Національний банк - єдиний, хто може щось хоча б робити в цьому хаосі. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! У нас, звичайно, як у фракції "Голос" є багато запитань до Національного банку. Але тут не можу не погодитись з колегами, вони в складний час для України забезпечували фінансову стабільність. Багато питань щодо того, що робити далі. За коронавірусом іде фінансова криза. І ми всі разом з вами 30 березня ще проголосували закон, який закликав і Національний банк, і уряд забезпечити кредитні програми для того, щоб наш бізнес, український бізнес отримав гроші для того, щоб виплачувати хоча б елементарні зарплати. Ми бачимо, що частину з цього домашнього завдання Національний банк виконав. Але, на жаль, уряд так і не запровадив нормальну програму. Зараз з цієї високої трибуни я закликаю і Національний банк, і наших урядовців все ж таки змінити політику для того, щоб ті гроші, та ліквідність, яка є зараз на банківському ринку, пішла в реальний сектор економіки. Ми не вигадуємо тут український велосипед. Ми дивимось на те, що роблять всі розвинуті країни світу. Вони кидають всі ресурси, всю ліквідність, всі гроші для того, щоб їх національний бізнес жив і виживав у цій складній ситуації. Ми підтримуємо Національний банк в їх законах і законодавчих змінах. Ми підтримуємо їх в праві бути незалежними. Але від нас як парламентарів і від вас як регулятора залежить, як далі буде розвиватися економіки. Чи вона буде далі виживати, перебиваючись на тих кредитах, які є, чи далі ми будемо знижувати відсоткову ставку, робити все можливе, робити кредитні програми, навіть коли, можливо це не настільки економічно обґрунтовано, для того, щоб рятувати економіку. Тому ще раз закликаємо Національний банк виконувати закони України, які приймалися в цій залі, закликаємо і уряд виконувати ті завдання, які перед ними стоять, для того, щоб найближчий час український бізнес міг отримати дешеві, доступні і легкі гроші для того, щоб запустити економіку і хоч якось пережити цю кризу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова Віктора Васильовича Бондаря, група "За майбутнє". Дякую, шановні колеги. Ми з вами прослухали звіт голови Національного банку України. І таке враження, що у нас сама найкраща банківська система в світі і найліпші банківські умови для населення, для промисловості. І таке враження, що нічого не відбувалося останні 5-7 років. Насправді, я думаю, ви вже неодноразово тут почули в залі, навіть за останніх 10 хвилин, за 5-7 років банківська система була пограбована. Я задавав пряме питання: чому не виконується рішення Верховного Суду України про повернення банків, які були ліквідовані, колишнім власникам? Ці власники готові зробити міжнародний аудит, порахувати всі збитки, які нанесли керівництво Національного банку і тимчасові адміністрації, Фонд гарантування вкладів тим вкладникам, які вкладали кошти в ці банки. Майно було розпродано за копійки: 3, 5, 10 відсотків від вартості майна. Іпотечні кредити продавалися на 2-5 відсотків від вартості цих кредитів. Скажіть мені, що це за політика Національного банку і Фонду гарантування вкладів? Ніхто відповіді не має. Тому Національний банк так сьогодні хоче протягнути цей закон, який протягується, щоб зробити таку індульгенцію юридичну для Національного банку. По суті, Національний банк виводиться з системи державного управління України і виводиться з-під юрисдикції України. Я на комітеті задавав питання: не вірите ви українським судам - давайте пропишемо, в яких судах можна судитися і рішення яких судів ви будете визнавати: Лондон, Брюссель, Стокгольм, які хочете. Вони проти, бо зразу виповзуть ті збитки, які робилися. Друга частина. Друга частина моя стосується, що Національний банк робить по відношенню до нашої економіки сьогодні, Як він допомагає вийти з цієї кризи. Я не почув відповіді від Національного банку, абсолютно ніякої відповіді немає. Де програма підтримки промисловості? Де програма підтримки населення? Де програма реструктуризації кредитів? Чому не заводяться на банківський ринок сьогодні іноземні банки з дешевими і довгими кредитами? Чому не створюються умови, щоб ці банки з задоволенням сюди забігали, щоб тут була так звана європейська напівофшорна зона, щоб тут гроші могли зберігатись і вкладатись в українську економіку? Національний банк регулює все так, щоб на банківському ринку залишилось 10, 20, 30 українських банків і не було ніякої конкуренції. До тих пір, поки буде така політика, у нас кредити будуть по 20-25 відсотків, як сьогодні, у нас депозити будуть непонятно як гарантуватися, і чи повернуть їх, чи не повернуть, нікому невідомо. І це не політика, яка стимулює внутрішнє виробництво. Немає програми потужного перезавантаження промисловості, немає програми підтримки молодіжного будівництва, молодіжного кредитування, кредитування малого бізнесу і середнього. Ні від уряду ми це не почули, ні від Національного банку. Тому, якщо би зараз ви поставили на голосування, таке правління Національного банку треба знімати і гнати. Вибачте, але це правда життя. Дякую. Колтунович Олександр Сергійович. 12:22:22 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, я безпосередньо аналізуючи і розуміючи, що сьогодні буде звіт Національного банку, я проаналізував безпосередньо ті результати роботи діяльності Нацбанку насамперед за ті 6 років, які вони є при владі, і залишаються, незважаючи на те переформатування, яке відбулося в 2019 році. На що я хотів би звернути увагу і про що ми вже частково говорили. Щодо інструментів монетарної політики і, власне, про облікову ставку. була облікова ставка, коли ви приходили до влади, зараз - 8 відсотків. Тобто ви навіть не вийшли на докризові показники 2013 року. Тільки тоді, коли ви вийдете, вона тоді не 6,5 буде хоча б та, яка була. Я вже не кажу про реальне зниження облікової ставки. Другий момент. Якщо ми говоримо про конкуренцію на зовнішніх ми маємо так само отримувати дешеві і довгі гроші, які мають наші європейські конкуренти. А вони мають, я нагадаю, облікова ставка Європейського центробанку 0,025 відсотка. Чи можемо ми конкурувати з такими дорогими і короткими грошима з ними? Очевидно, що ні. І це зриває навіть ту ж саму імплементацію Угоди про асоціацію. Перше. Друге. По інфляційному таргетуванню - те, що ми казали, щодо подолання галопуючої інфляції. А ви не думали, що та галопуюча інфляція, 43 відсотки інфляції – це результат девальвації національної грошової одиниці, це результат того так званого стабільного плаваючого курсу? Мені цікаво, що це за такий стабільний валютний коридор: 8, 40, 24, 26? Це абсурд! Ті люди, які мають доларові кредити, вони, вибачте за слово, офігівають з вас і з вашої політики Національного банку. Тому що вони брали кредити по 7,99 в іноземній валюті, а повертають по 26. Багато в кого є суди, і вони не реалізовані і не мають далі, як виплатити навіть, якщо і можуть. Це другий важливий момент. Третій. Що стосується так само і позичальників, і людей, які мали в національній грошовій одиниці вклади в банках. Ті люди, які давали тисячу, вони зараз в 3,5 обезцінили свої вклади. Ось до чого привела політика цього Національного банку. Про що ми говоримо ще? 105 банків. Мінус 105 банків. У нас було 180 банків, коли ви прийшли на початок 2014 року. Зараз лише І ще дуже важливий момент. Ми ж говоримо про стимулювання економіки, про кредитування економіки і так далі. Коли у нас будуть довгі дешеві кредити? Коли у нас запрацює система іпотечного кредитування? Коли наші громадяни будуть мати можливість 20 відсотків виплачувати кредити по ставці нуль – так, як це є в багатьох країнах світу? І ще один дуже важливий момент, за який сьогодні згадували так, вскользь, це золотовалютні резерви і їх структура. Да, дійсно, 25 мільярдів доларів – це золотовалютні резерви. Але ніхто ж не каже, що в структурі цих резервів тільки 1,3 мільярда - це монетарна… Дякую, Олександр Сергійович. Шановні колеги, час для виступів та обговорення вичерпаний. Я хотів би подякувати Голові Національного банку України Якову Васильовичу, дякую вам. І, шановні колеги, даю доручення, за результатами розгляду даю доручення Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики за наслідками розгляду доповіді Голови Національного банку підготувати та подати Верховній Раді відповідну постанову. Данило Олександрович, це в першу чергу до вас і до членів вашого комітету, будь ласка. За результатами постанова, тому що це… Ви можете підняти Регламент і подивитися: звіт Голови Національного банку України. За його результатами приймається постанова Верховної Ради України. Звіт. За результатами звіту. Наступне питання порядку денного. Шановні колеги, наступне питання порядку денного - це питання про включення до порядку денного законопроектів 3415, 3415-1. Це проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні. Та запропоновано скорочення строків. Для включення в порядок денний сесії нам необхідно 226 голосів. Це те питання, яке ми обговорювали при прийнятті законопроекту 1043, що буде необхідно вносити зімни до нього. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Тут немає по хвилині, шановні колеги. Це включення в порядок денний. Ні, тут немає по хвилині, тут немає розгляду питання. Шановні колеги, не можна те, що не включено в порядок денний сесії, давайте, щоб я просто не коментував, бо знову буде тут черга стояти. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроекту у другому читанні (реєстраційний номер 3415). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-286 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про визнання законопроекту невідкладним та скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до 15 травня 2020 року. Прошу підтримати та проголосувати. За-286 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні. Законопроекти реєстраційні номери 3313 3313-1. Однак… Ви хотіли сказати, да, щось? Надійшли заяви від авторів про відкликання законопроекту 3313. Кому надати слово? Ви не є автором, вибачте. Автор хто? Від авторів. Ар'єв Володимир Ігоревич, будь ласка. 12:29:50 АР’ЄВ В.І. Шановні колеги, ми відкликали цей законопроект на доопрацювання через те, що в його проекті не враховані права народних депутатів, які хочуть, щоб їхні поправки були враховані не частково, а у повному обсязі, а також народних депутатів, які хочуть поставити поправки, які були ухвалені комітетом, на підтвердження. І оскільки це було зроблено тоді в швидкому такому варіанті, для того, щоб вийти з тої кризової ситуації, в якій ми опинилися внаслідок того, що 16 тисяч поправок було подано до банківського закону, то цей законопроект був поданий швидко. І зараз, після дискусії з нашими колегами, в тому числі з інших фракцій, ми подали заяву для того, щоб відкликати на доопрацювання і, можливо, ввести ці обмеження на час дії карантину, який діє сьогодні через епідемію коронавірусу.

Чесно кажучи, дуже радий, що ви передумали на рахунок свого законопроекту, тому що, дійсно, я подавав альтернативний, який залишає права народних депутатів та не порушує Конституцію України. Тому я теж не буду наполягати на своєму альтернативному законопроекті. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Тоді питання знімається з розгляду і переходимо до наступного питання.

Шановні колеги, на засіданні Верховної Ради України присутній Президент України Володимир Олександрович Зеленський.

Дякую. Да, я можу з місця. Доброго дня, шановні депутати, Голово Верховної Ради! Всім бажаю здоров'я. Дякую. Бажаю здоров'я вам і всім українцям. Я думаю, перш за все я хотів би, щоб ми підтримали тих людей, які захищають сьогодні здоров'я і життя кожного українця, і поаплодували нашим медикам. (Оплески)

Ви знаєте, я не буду дуже довго, я думаю, що і так питання банківського закону дуже затягнулося. Медики захищають життя і здоров'я наших українців, наші військові захищають наш суверенітет, територіальну цілісність і життя всіх українців, вони герої. Сьогодні є питання захисту нашої економіки. Я скажу вам дуже просто. Я думаю, що впродовж моєї каденції, найважливіше – впродовж вашої каденції, буде декілька важливих історичних законів, законопроектів, які повинні об'єднувати всю країну, об'єднувати всі партії. Я хотів би, щоби саме так сьогодні пройшло голосування. Я звертаюсь до вас із повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроект, який повинен захистити українську економіку, як мінімум принаймні повинен захистити її і допомогти Україні саме зараз. Дякую.

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (реєстраційний номер 2571-д). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу це дійсно історичний закон, історичний закон за своїм значенням в сьогоднішній історичний момент, історичний закон за кількістю пропозицій та поправок, які отримані від народних депутатів. історію цього законопроекту 2571-д. 16 тисяч 579 правок розглянув наш комітет протягом тижня і спрямував на розгляд законопроект до Верховної Ради. 30 квітня Верховною Радою була ухвалена особлива процедура розгляду цього законопроекту відповідно до статті 119 прим. Внаслідок цієї процедури депутатські фракції та окремі депутати подали правки свої, на яких вони наполягають і які були раніше відхилені комітетом. Отже, на сьогодні в таблиці, яка вам роздана і яка була затверджена на рішенні комітету 8 травня 2020 року, міститься 241 пропозиція та поправка, з них відхилено – враховано повністю – 186, враховано редакційно - 17, враховано частково - 8, враховано по суті – 19. Комітет пропонує прийняти проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (номер 2571-д) у редакції, викладеній в уточненій порівняльній таблиці, складеній відповідно до вимог статті 119 прим., 117 та 118 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Це рішення комітету. Можемо переходити до поправок. Дякую, Данило Олександрович. Правка номер 7, Тимошенко Юлія Володимирівна. Депутатська фракція "Батьківщина" звернулася з пропозицією... З місця, Юлія Володимирівна, тут голова комітету стоїть. Там є правки і від Юлії Володимирівни Тимошенко, і від Власенка Сергія Володимировича. П'ять хвилин дати на виступ Юлії Володимирівні, 2 хвилини – Власенку, замість 10 хвилин, які передбачені Регламентом. Заперечень немає? Немає. Юлія Володимирівна. Шановні колеги, зараз, коли цей банківський так званий закон почали розглядали, я думаю, в країні почнеться істерія відносно того, що це закон анти "ПриватБанк", що це закон, який буде захищати національні інтереси. Я зразу хочу сказати, що це обман. Обман, тому що наша команда подала до Верховної Ради законопроект, який чітко передбачає, що "ПриватБанк" і будь-який інший банк не може бути повернутий власникам, якщо не відшкодовані державі, людям, які мали депозити, а також Національному банку всі борги. Але той закон, який реально справедливо розставляє всі точки над "і", нікого не цікавить. Цікавить цей закон, який нічого спільного з "ПриватБанком" не має. І я згадала один з виступів, публічних виступів керівника фракції "Слуга народу", який сказав: "Да, цей закон банківський антиконституційний, но його треба прийняти, щоби отримати кредит МВФ". В що ви перетворюєте країну? Чого ви дозволяєте топтати Конституцію України в обмін на закони, які прямо протирічать національним інтересам України, як цей так званий банківський закон? Чому він протирічить інтересам України? Тому що сьогодні вже Національний банк шостий рік, як мінімум, не підпорядковується волі і національним інтересам української держави. Управління здійснюється ззовні, а не на базі державних інституцій України. Цим законом передбачається, що тепер Національний банк не просто буде виведений за межі управління країни, а він ще буде виведений і за межі судової юрисдикції України. Цей закон передбачає, що для Національного банку, який буде і далі в упор "розстрілювати" національні українські комерційні банки, не буде управи, тому що для нього рішення суду тепер вже не будуть законом, рішення суду можна буде не виконувати, і це буде означати, що рішення суду іменем України цим законом просто нахабно, цинічно перекреслюються, тому що управляють країною маріонетки, які не розуміють навіть, що вони роблять, і оголошують перемогами явні поразки України. Цей закон не проти "ПриватБанку", запам'ятайте це, це маніпуляція для того, щоб легше легковірному народу впарити такі рішення. Цей закон прямо проти суверенітету України, тому що суверенітет України – це право українського народу управляти своєю державою, а в цьому законі український народ позбавляється права управляти Національним банком і позбавляє Національний банк конституційного обов'язку підпорядковуватися рішенням суду. Це тільки перша історія. А друга історія в іншому. Друга історія в тому, що останні 6 років познущалися над 105 українськими банками, над середнім класом, у якого забрали по суті все, що вони мали, через знищені банки. Крім того, Фонд гарантування вкладів, який практично вкрав майно середнього класу і роздав своїм за безцінь, і крім того, і люди, які втратили свої заощадження внаслідок і на основі злочинної діяльності Національного банку останні 6 років, все залишиться безкарним, а люди без справедливості. Цей закон по суті оголошує амністію тим, хто управляв Національним банком – Гонтарева тим, хто управляв Фондом гарантування вкладів – Волошин and company, вони залишаться безкарними, а людям не повернуть ні копійки, тому що все вже вкрадено. Так, я думаю, що нам не за такі закони треба голосувати, які порушують 11 статей Конституції України. І цей закон, до речі, можливо, Міжнародний валютний фонд і кукловоды з глобального простору не знають, що після прийняття цього закону він буде скасований в Конституційному Суді, тому що він глибоко неконституційний. Шкода. Наша фракція буде голосувати проти цієї профанації і проти цього злочину проти суверенітету України. І ми будемо обов'язково підписувати звернення до Конституційного Суду, щоб більше нікому, ніяким дилетантам і невігласам

Насправді ви дійсно людина, яка набагато більше професійна за нас в політиці, і тому ви насправді, я переконаний, розумієте, про що цей закон. Цей закон дійсно не про "ПриватБанк" чи про будь-який інший банк, цей закон про стабільність фінансової системи. Цей закон про вкладників, цей закон про бізнес, який має гроші на рахунку. Цей закон про те, що банк, який ліквідований, не може бути повернуто у первісний стан, чим порушені всі ті юридичні процеси, які були зумовлені рішенням про ліквідацію цього банку. Про це цей закон. А ви, на жаль, маніпулюєте і породжуєте деякі міфи. Серед цих міфів, що рішення Національного банку не може бути оскаржене. Воно може бути оскаржене відповідно до закону. Щодо амністії Гонтаревої, жодного пункту закону немає про те, що вносити зміни в Кримінальний кодекс чи позбавляти відповідальності когось... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Репліка – хвилину. Шановні колеги, я думаю, що оцінку цьому закону дасть Конституційний Суд, коли він чітко скаже про те, що 11 статей Конституції грубо, брутально порушені. У нас є поки що в країні арбітр, поки що, це Конституційний Суд. Поки цей суд ще не підмяли і не поставили на службу таким замовленням ззовні. І ще раз хочу сказати, що якщо ви думаєте, що Національний банк може внаслідок цього закону не підпорядковуватись рішенням Верховного Суду України, ви руйнуєте не лише суверенітет України, а ви руйнуєте правову державу Україна і перетворюєте нас в країну третього світу, в бананову республіку, з якою ніхто не буде рахуватися і якій може кожен, кому це вигідно, по суті, вказати: приймайте цей закон, а ми вам чергового корму дамо, чергового нарізаного паперу. Так не може бути! ГОЛОВУЮЧИЙ. Власенко Сергій Володимирович, 2 хвилини. Дякую, шановний пане Голово. Ми сьогодні почули чергові реляції про черговий історичний законопроект. А пам'ятаєте, шановний пане Президент, як ви з цієї високої трибуни нахвалювали історичний законопроект 1008 про реформу Верховного Суду так званого? І тодішній голова правового комітету, нинішній Генеральний прокурор, теж говорила про верховенство права. Хочу нагадати, вся опозиція тоді говорила, що той був неконституційний законопроект. Сьогодні законопроект 1008 визнаний неконституційним. Україна отримала "по морді" від Венеційської комісії за це правове невігластво. Цей законопроект має таку саму долю. У мене глибоке переконання, що ті, хто зараз в такому вигляді "пропихують" цей законопроект, вони хочуть допомогти колишнім власникам банків звернутися до Конституційного Суду і отримати там рішення про неконституційність цього законопроекту. Лише два моменти. Перше. Яке завдання правосуддя? Завдання правосуддя – це ефективний, я підкреслюю це слово, ефективний захист порушених прав, оце завдання правосуддя. Але якщо цей закон нам говорить: навіть, якщо будуть встановлені порушення під час ліквідації банку, навіть, якщо буде визнано, що ті дії були незаконними, ви не можете відновити ваш контроль над банком, - то що це таке? Що це таке, пане Президент? Що це таке, пане Голово? Де тут ефективний захист порушених прав? Є такий принцип судового процесу, якщо не знають шановні колеги, він називається: рівність учасників судового процесу. А у нас з'являється такий учасник процесу, як супервідповідач – Національний банк, який отримує низку прав, які значно більші, ніж всі права всіх позивачів в цій країні. Тому що суди, за цим законом, зобов'язані, я це підкреслюю слово, зобов'язані керуватися висновками Національного банку при розгляді справ. Це називається супервідповідач. Це називається виведення Нацбанку з-під юрисдикції українських судів. Тобто замість того, щоб приймати очевидно неконституційний закон, закликаю проголосувати закон… ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, ви як фаховий юрист, я переконаний, розумієте, що у правовідносинах є такі випадки, коли віндикація неможлива. коли віндикація неможлива. І це якраз той випадок. Якщо у вас незаконно захопили будівлю, потім зруйнували і на цій будівлі відбудували небоскреб, ви не маєте права витребувати цей небоскреб. А у нас якраз така ситуація: коли банк був банкрутом, його потім докапіталізували, виплатили гроші вкладникам, і ви хочете повернути його обратно. Це не той самий об'єкт, цей об'єкт не тотожній тому, який був на момент прийняття рішення. Тому це абсолютно логічно, це абсолютно правильна правова конструкція. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бурміч, правка номер 6. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон.

Цей закон, дійсно, це "антиколомойський" закон і це не закон про стабільність фінансової системи. Це закон, який не тільки реабілітує злочинні дії посадових посадових осіб Національного банку, тому що левова частина із тих 105 знищених банків, вони знищені штучно. Це замовлення ззовні. Для чого воно робиться? Воно для того, щоб уже реабілітувати навіть сьогоднішні дії і майбутні дії по знищенню банків, які залишилися в Україні. Заплановано 10-15 банків залишити українських, а на місце їх завести іноземні. іноземні. Цей закон він пов'язаний із законом про землю. Яким чином? Поясню. Коли зайдуть іноземні банки сюди, то кредитуватися земля буде уже іноземними банками і в залоги піде наша земля іноземним банкам. І таким чином ті, хто хоче отримати українську землю у власність, отримає її у власність. А нам розказують, що це "антиколомойський" закон. Ні. Якщо він "антиколомойський", то хай він стосується тільки "ПриватБанку", тільки тих банків, які брали рефінансування і не повернули. А по інших всіх банках треба провести дослідження, і правоохоронні органи перевірки, і притягти винних до відповідальності, якщо банки знищені штучно. А сьогодні ми знаємо, що НАБУ уже реабілітувало дії Гонтаревої, вона вже взагалі ні в чому невинна. З такими шляхами і з такими законами ми йдемо до повної кабали і здачі незалежності. Не можна за цей закон голосувати, він антинародний, антиукраїнський. Дякую. Дякую. Мамка Григорій Миколайович. 12:50:31 МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, я буду намагатися більше професійно, без політики. По політиці підтримую колег з опозиції, які висловлюють свої думки.

яке для мене як для юриста створює не те щоб перепони, а навіть відсутність механізму до виконання таких норм закону. Ми вводимо новий критерій це заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, яке віднесене до категорії неплатоспроможних. Що хочу сказати? Що арешт – це тимчасова заборона власнику чи особі, яка має право займатися щодо питань розпорядження, користування майном, але це право оскаржується. Що таке заборонити вчинення дій іншим особам і не на визначений період часу…? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Григорій Миколайович, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 48, народний депутат Мамка. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Правка номер 67, народний депутат Мамка. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Цим законом вводяться дуже багато нових понять. Перше поняття – це професійне судження. Професійне судження, я вибачаюся, вже колеги казали, що Національний банк, по суті, замінює процес змагальності сторін в судових процесах. Про це необхідно визнати після підписання цього закону, законопроекту який стане законом. Ми надаємо Національному банку, він є відповідачем, він є учасник процесу, збільшене право користування, використовувати це, захищати це в судах. Так не повинно бути. Ми ламаємо процес змагальності, який є основною засадою в судових процесах. Ми надаємо право казати "професійне судження". А я вибачаюся, а у нас непрофесіонали працюють в Національному банку? Професіонали. Також ми вводимо нове поняття "вмотивований та обґрунтований…" ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 67 народного депутата Мамки. Прошу визначатись та голосувати. За-79. Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 237. Народний депутат Гриб. Наполягаєте. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, ми сьогодні почули, що цей закон не є ідеальним. І він точно не є ідеальним, тому що він надає повноваження Національному банку на такому рівні, які, на превеликий жаль, так, не відповідають зараз Конституції України. Але ми також розуміємо, як сказав пан Президент, що нам необхідно прийняти цей закон саме для того, щоб не зруйнувати економіку країни і врятувати її від дефолту. Я пропоную правку, яка буде компромісом і яка буде впливати тільки на ті банки, які не віддали ще ті кошти, які вони винні, які вони отримали, які перевищують суму 5 мільярдів гривень. То я вас дуже прошу проголосувати за ту правку, і ми знайдемо тут консенсус. Дякую вам.

має таку ознаку, як загальність. Воно повинно застосовуватись до всіх суб'єктів. А ви пропонуєте в своїй правці виключити застосування цього закону до суб'єктів, в яких є заборгованість менше 5 мільярдів. Тому пропонуємо відхилити. На жаль, не можна репліку, тому що не було ні прізвища, ні ім'я по батькові. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 237, народний депутат Гриб. Прошу визначатись та голосувати.

За-56 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка - 238, народний депутат Мамка. Будь ласка, включіть мікрофон. 12:55:57 МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, ми, по суті, цим законом надаємо і збільшуємо право Фонду гарантування вкладів і даємо право Національному банку не визнавати рішень судів, тобто їх не виконувати, про що ми порушуємо більше 10 статей Конституції. Хочу сказати всім народним депутатам, що таке Фонд гарантування вкладів. На мою думку, вони можуть, ці дані, бути перевірені в відкритих засобах масової інформації, про те, що Фонд гарантування вкладів – це прокладка, яка ні за що: а) не відповідає; і б) даже не має права розрахуватися з вкладниками банків. Якщо ви відкриєте засоби масової інформації, якщо банк ліквідовується, Фонд гарантування вкладів виділяє ліквідатора, який бере кошти в держави по чергам щодо відшкодування, і через інші банки, які не ліквідовані, проводить оплати. А де ж роль Фонду гарантування вкладів? Вона відсутня, і законодавчо. Просто необхідно сказати, що цей закон повинен бути політичним, а не існувати як закон і… Дякую. Позиція комітету. у зв'язку з тим, що деякі рішення про ліквідацію визнані судом незаконними, але ліквідацію… скасовані, але ліквідацію не можна завершити. Тому ця норма врегульовує ці відносини, вона є суто технічна. Комітет пропонує правку відхилити. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Да? Ставлю на голосування. Правка номер 238, народний Мамка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Правка не врахована. Шановні колеги, ми пройшли правки, які були відхилені комітетом. Народний депутат Поляков, три правки на підтвердження. Підготуйтесь до голосування. Правка номер 2804. Антон Едуардович. Шановні громадяни! Коли партія "Слуга народу" йшла до парламенту, вони нам обіцяли, що будуть дотримуватися закону та працювати в інтересах наших громадян. Замість цього ми бачимо порушення Конституції України та ймовірне знищення нашої банківської системи. Щоб не просто розпродати нашу землю, а ще й додатково забрати у людей їхні останні заощадження. При цьому представники влади цинічно пояснюють нам це необхідністю отримання траншу від МВФ. При цьому, обіцяних Президентом та МВФ мільярдів ми не отримали. МВФ каже нам про те, що дана програма не буде виконуватися, і про те, що насправді

Антон Едуардович, ви називаєте зараз правки за старою таблицею. Це 45 правка, 2804, правильно я розумію? Вона була врахована комітетом, це правка Полякова. Готові голосувати, шановні колеги? Підготуйтесь до голосування, будь ласка. Ця правка була врахована комітетом, просто, щоб всі розуміли, правка Полякова Антона Едуардовича, зараз він її ставить на підтвердження. Готові голосувати?

Ставлю на голосування правку 45 народного депутата Полякова на підтвердження. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Це правка номер 45 по новій таблиці.

За-291 Правка підтримана. Правка номер 46. Поляков Антон Едуардович. 13:00:58 ПОЛЯКОВ А.Е. Замість того, щоб перекрити реальні корупційні схеми, за які вже говорить кожний громадянин нашої країни, та завдяки цьому реально наповнити бюджет мільярдами гривень, наша влада займається тим, що виконує всі забаганки міжнародних кредиторів. Антибанківський закон – це відверта маніпуляція, тому що, якщо б "слуги народу", дійсно, хотіли б забезпечити неповернення минулим власникам їхніх банків, вони б дослухалися до моїх… та моїх колег і до наших прохань розробити реальний законопроект саме з цього приводу. І виступаю проти цього законопроекту, тому що він порушує Конституцію та всі права наших громадян, та закликаю всіх представників монобільшості, які асоціюють себе зі "слугами народу", а не зі слугами західних інвесторів, підтримати мене в цьому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоне Едуардовичу, при всій повазі, але вони дослухались, вони врахували цю правку. Правка номер 46 народного депутата Полякова, була врахована комітетом, зараз вона ставиться на підтвердження, автор правки. Ставлю її на голосування, 46 правку. Прошу підтримати та проголосувати. За-281 Рішення прийнято, правка підтверджена. Наступна правка - номер 47 народного депутата Полякова. 13:02:49 ПОЛЯКОВ А.Е. Дмитре Олександровичу, я дуже гарно вмію читати, але одна прийнята правка не змінює весь законопроект, в якому є порушення Конституції України, є порушення міжнародних конвенцій, і ви почитайте висновки ГНЕУ, які сьогодні нарешті з'явилися на сайті Верховної Ради. Я хочу сказати нашому Президенту, що мені 32, і я теж не лох. Ви обіцяли зовсім інше нашим громадянам. Дякую. Ставлю на голосування 47 правку народного депутата Полякова. Вона була врахована комітетом. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-273 Рішення прийнято, правка врахована. 273, вибачте! Дубінський. Які правки? Олександр Анатолійович!

Готові голосувати?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 (реєстраційний номер 2571-д). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" - 200, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 3, "Голос" – 18, "Довіра" – 16, позафракційні – 10. Ще раз дякую. Наступне питання... Оголошується перерва на 5 хвилин. Дякую,

Я пропоную після другої зробити перерву технологічну на півтори години. Це необхідно для того, щоб привести зал в нормальний стан, прокварцувати та поприбирати приміщення. Якщо не буде заперечень, можемо зараз поставити це питання на голосування. Немає заперечень? Будь ласка, підготуйтесь до голосування: о другій годині зробити перерву на півтори години для того, щоб провести необхідні санітарно-епідеміологічні заходи. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію, яка тільки що була озвучена. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-236 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до наступного питання, це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної коронавірусної хвороби (COVID-19). Це друге читання. Реєстраційний номер 3329-д. Доповідає заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Іванович Железняк. Шановні колеги, доброго дня ще раз. Цей той самий законопроект, який продовжує податкові та інші пільги для нашого українського бізнесу. Як ви пам'ятаєте, приймаючи його в першому читанні, була дуже довга дискусія щодо звільнення наших медиків від податку на доходи фізичних осіб. Я дуже вдячний всім колегам, які доєдналися до цієї дискусії на комітеті: пан Чорний, пані Ніна Петрівна Южаніна, інші колеги, які представляють практично всі фракції та групи, і ми знайшли разом на комітеті спільне рішення як зробити це звільнення від доплат так, щоб ми не забирали гроші у місцевих громад, але підтримали наших лікарів. І зараз, якщо ви подивитеся на таблицю, ця пропозиція врахована. Також ми продовжили дію певних пільг, які були запропоновані в першому читанні, покращили питання щодо надання допомоги по безробіттю, покращили питання щодо, хто може саме звертатися за цією допомогою, щоб наші ФОПи - фізичні особи-підприємці - могли отримати цю допомогу, продовжили мораторій на перевірки і таке інше. Комітет з податкової, фінансової та митної політики розглянув цей законопроект 3329-д до другого читання і рекомендував його прийняти в цілому з відповідними техніко-юридичними доопрацюваннями. Шановні колеги, я дуже вас прошу, цей законопроект насправді чекає наш український бізнес. На жаль, карантин затягнувся довше ніж планувалося в перших редакціях, тому зараз ми просто зобов'язані прийняти ці зміни для того, щоб наш бізнес хоч якось міг пережити ці місяці, які, на жаль, для них виявилися дуже складними. І ми дуже сподіваємося, що ця, хоча і невеличка, але допомога і українським лікарям, і українським підприємствам, дасть їм можливість пережити цей буремний час. Дякую. Чорний, правка номер 6. Шановні колеги, дана правка направлена на підтримку платників податків та знижує ризик виникнення конфлікту між платником та контролюючими органами, та сприятиме прискоренню надходження до бюджету сум податку на додану вартість у зв'язку з тим, що по послугах, які носять регулярний характер, податкові зобов'язання з податку на додану вартість постачальниками послуг зможуть бути відображені саме в періоді фактичного надання таких послуг. Врешті-решт, ми маємо побудувати відносини між підприємцем та державою на засадах розуміння, підтримки та всебічного сприяння. І, тим більше, ми маємо категорично уникати бюрократичних явищ, котрі не тільки створюють штучні проблеми, а й знижують авторитетність державних органів як таких. Прошу поправку номер 6 поставити на голосування. Ставлю на голосування правку номер 6, народний депутат Чорний. Прошу визначатись та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, яка? 58 правка, народний депутат Чорний. 13:15:34 ЧОРНИЙ Д.С. Колеги, дана пропозиція створює сприятливий економічний клімат, адже оподаткування на пільгових умовах дивідендів іноземних компаній є вагомою мотивацією для валютних надходжень у вітчизняну економіку, що, в свою чергу, є однією з важливих умов стабілізації національної валюти та укріплення економічного сектору в цілому. Це рішення є певною відповіддю на складну економічну ситуацію, котра склалась в країні, адже економічна криза в умовах пандемії має по-особливому загрозливі перспективи та глобальні масштаби. Саме тому потрібно задіяти всі можливі механізми для покращення та стабілізації соціально-економічного стану країни. І одним із таких інструментів є запропонована мною ініціатива, котра створює сприятливі умови для іноземних фінансових вкладень, що на сьогоднішній день є надзвичайно важливим та актуальним. поправку номер 58 також поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 58, народний депутат Чорний. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 65? Чорний. Колеги, у зв'язку з введенням карантинних заходів в Україні, було запроваджено певні пільги щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для приватних підприємців, зокрема платників єдиного податку, членів фермерських господарств та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Однак зазначені особи можуть використати такі пільги при сплаті ЄСВ лише за себе. В той же час, невирішеним залишається питання зі сплати ЄСВ такими особами за найманих працівників у період вимушеного простою. Вважаю, що даний підхід є непослідовним та нелогічним. Іншими словами, це певна дискримінація, котра мусить бути виправлена. Дана ініціатива – це відображення інтересів та потреб представників вітчизняного бізнесового сектору. Тому прошу правку 65 також поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, це остання ваша правка? Остання правка? Шановні колеги, це остання правка, яка ставиться… Ні? Гриб ще? Скільки, одна правка у вас? 2 хвилини. Хвилина - правка Южаніної, 2 хвилини – Гриб. Бачу, Ткаченка. Колеги, я ж питав, хто буде наполягати на правках? Всі мовчали, лише Чорний, сказав, буде. Ну, так ви не виходьте тоді, колеги. Не "тільки зайшов", а, ну, при всій повазі… А то у нас зразу починається… декілька людей. Ставлю правку номер 65 на голосування. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Народний депутат Гриб. Народний депутат Гриб, які правки? 2 хвилини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте 2 хвилини, будь ласка. ГРИБ В.О. Шановні колеги, у нас… Сьогодні ми почули, що є велика криза в енергетиці. І той закон, який ми зараз розглядаємо, це абсолютно правильний закон, і він допомагає саме в період пандемії коронавірусу. Але криза в енергетиці у нас почалася ще раніше, восени, і вона не вирішується, а пандемією коронавірусу вона ще більше ускладнюється. І от саме ті правки, які я пропоную, вони допомагають зробити розрахунки в енергетичному секторі більш прозорими і нормальними безпосередньо для гравців того ринку. Якщо ми цього не зробимо, на превеликий жаль, криза вона буде продовжуватись. І ми сьогодні також бачимо, що вже заборгованість ДП "Енергоринок" перед гравцями ринку складає більше 30 мільярдів. Тому хоча б цими правками ми можемо допомогти енергоринку. Дуже вас прошу поставити всі правки на підтвердження і проголосувати. Дякую.

Ставлю на голосування правку номер 14, народний депутат Гриб. Комітетом відхилено. Прошу визначатись та голосувати. Правка номер 14. За-45 Рішення не прийнято. Правка номер 21, народний депутат Гриб. Комітет відхилив цю правку. Прошу визначатись та голосувати.

За-39 Правка не врахована. 28 правка народного депутата Гриб. Прошу визначатись та голосувати. Комітетом відхилена. За-41 Рішення не прийнято. Правка 63, народний депутат Гриб. Комітет відхилив цю правку. Прошу визначатись та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Ніна Петрівна Южаніна, яка правка? Н.П. Шановні колеги, як ви вже зрозуміли сьогодні з доповіді Прем'єра, тільки ми тут пропонуємо справді, хоча би і мінімальні, але реальні заходи для того, щоб утримати дрібний і середній бізнес. Тому наша пропозиція, 77 поправка, стосується того, щоб звільнити від ЄСВ платників податку – це фізичних осіб - за себе не до кінця травня, а до кінця червня. Ми рахували, і нам Міністерство фінансів озвучило, що це може призвести до додаткових втрат до 900 мільйонів гривень. Насправді цифри, які даються нам і сьогодні давались Прем'єром, абсолютно необґрунтовані і ніхто їх не перевіряв. І, по-друге, якщо в нас немає можливості залити гроші для того, щоб бізнес піднявся і почав працювати, то хоча би такими мінімальними інструментами ми маємо це зробити. Я прошу все ж таки, незважаючи ні на що, цю поправку підтримати, бо ті люди, які сьогодні стоять перед Кабміном, саме цього вимагають. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ніна Петрівна. Ярослав Іванович Железняк, позиція комітету. Ніна Петрівна, дякую за вашу активну роботу, ви насправді зробили багато, щоб доопрацювати цей законопроект. На жаль, цю правку, як ви пам'ятаєте, на нашому комітеті ми обговорювали, була категорична позиція Міністерства фінансів. Так як вона незабезпечена ресурсом, тому комітет прийняв рішення цю правку не враховувати. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 77 Южаніної. Комітетом вона була відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Правка не врахована. І, я так розумію, остання правка, да, 114-а, Дирдін? Більше ніхто не наполягає на правках.

Окрім того, я не заперечую про необхідність цього законопроекту, але є питання щодо доцільності включення цієї правки до цього законопроекту. Я вважаю, що потрібно його розглянути в окремому законопроекті. І друге. Що пропонується до другого читання внести зміни до другого абзацу цієї статті 31, який теж дозволяє, на мій погляд, необмежені повноваження НБУ. А тому я прошу підтримати цю правку. Ярослав Іванович, позиція комітету. І підготуйтесь до голосування, будь ласка. вносячи цю зміну, ми даємо можливість зараз банківській системі вийняти ці гроші, які вони фактично заморожують, і зараз направити на підтримку української економіки. Ми багато дискутували. Я впевнений, що цей законопроект був прийнятий одноголосно на комітеті, і виступали профільні асоціації і просили прийняти цю правку. Чи може вона виглядати краще? Напевно, може. Але для цього, я впевнений, що наш комітет її далі буде доопрацьовувати. Але зараз це перший крок, який ми можемо зробити. Тому прошу не підтримувати цю правку і підтримати позицію комітету залишити в редакції першого читання. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 14 народного депутата Дирдіна. Комітетом була відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-113 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Готові голосувати?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 щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3329-д). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-333 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю вас, колеги. Наступний законопроект - це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) (реєстраційний номер 2166). Доповідає член комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Петруняк Євген Васильович. 13:27:46 ПЕТРУНЯК Є.В. Добрий день, шановний Голово, шановні колеги. Даний законопроект номер 2166 розроблений з метою удосконалення норм чинного законодавства України щодо нарахування і сплати ЄСВ особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, усунення проявів дискримінації законом платників ЄСВ та припинення несправедливої сплати самозайнятими особами та фізичними особами-підприємцями ЄСВ у разі, якщо ними не отримано доходу від їх діяльності, та штрафних санкцій за його несплату. Даний законопроект обговорювався в залі в першому читанні одноголосно був підтриманий залом 04.02.2020 року. З того часу до законопроекту надійшло 29 пропозицій. Так само 7 пропозицій було подано з голосу членами комітету під час розгляду даного законопроекту на засіданні комітету. Більша частина з пропозицій до цього законопроекту була врахована. Зокрема, були враховані пропозиції щодо усунення подвійного стягнення єдиного соціального внеску за себе із фізичних осіб-підприємців, якщо вони одночасно перебувають на обліку як самозайняті особи, або із фізичних осіб-підприємців та/або самозайнятих осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, що сплачує за них єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий платіж. Також дуже важливим є врахування комітетом пропозицій щодо надання за самостійною заявою платникам єдиного внеску після визволення та/або після закінчення лікування (реабілітації) звільнення від виконання обов’язків платника єдиного внеску на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення Антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил. Загалом комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект прийняти цей законопроект в цілому як Закон України з техніко-юридичним опрацюванням. Дякую за увагу. Прошу всіх підтримати. Це дійсно потрібний законопроект, і судова практика вищих судових інстанцій так само свідчить про це. Дякую. Шановні колеги, хтось буде наполягати на правках до цього законопроекту? Ні? Можемо переходити до голосування за закон в цілому? Будь ласка, підготуйтесь до голосування.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 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) (реєстраційний номер 2166). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-321 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю! Шановні колеги, наступне питання. Це проект Постанови про організацію роботи Верховної Ради України (реєстраційний номер 3434). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. (Шум у залі) Без обговорення можемо? Тоді ставлю на голосування пропозицію розглянути вищезазначене питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, дивлячись на те, скільки у нас запитань сьогодні, нам буде про що поговорити, можете не переживати.

За-265 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 212, "Опозиційна платформа – За життя" – 8, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" -7, "Голос" – 13, "Довіра" – 14, позафракційні -11. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. З місця, будь ласка, включіть мікрофон. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови 3434, яким пропонується визнати таким, що втратив чинність пункт 1 Постанови від 17 березня, а Верховній Раді взяти до відома, що з 18 травня парламент працює відповідно до календарного плану, затвердженого Постановою від 16 січня. Комітет прийняв рішення ухвалити висновок і рекомендувати парламенту відповідно до статті 138 прийняти її за основу та в цілому, але з урахуванням уточнення комітету щодо дати набрання чинності, а саме: пункт 3 проекту викласти в такій редакції: "Ця постанова набирає чинності з 17 травня 2020 року." Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти по фракціях на виступи. Кабаченко Володимир Вікторович. Вадим Євгенович Івченко.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ви хочете розпочати роботу Верховної Ради – правильне рішення. А коли ви дасте працювати маленькому, середньому підприємцю? Коли ви відкриєте країну? Я вийшов на цю трибуну, щоб сказати про ваші подвійні стандарти. Ви пам'ятаєте ту ніч, коли ви під покровом ночі по всій країні об'явили карантин, а тут зібрали 450 депутатів і тишком-нишком продали українську землю? Колеги, ви пам'ятаєте ТСК, яку ми з вами створили? Для чого? Щоби розслідувати те, що не надійшло в бюджет. І коли фракція "Батьківщина" виносить питання по "Нафтогазу", що бюджет недоотримав більше 70 мільярдів гривень, ви голосуєте як "Слуга народу" проти. Я вийшов сказати про подвійні стандарти. Ви закрили продовольчі ринки в усіх районних центрах, а залишили великі рітейли і деякі оптові торгові центри. Це подвійні стандарти. Колеги, ви говорите про ресторани, про закриті ресторани, ви говорите про сферу послуг, а при цьому ваші депутати відкривають власні крамниці і власні ресторани! Це подвійні стандарти. Колеги, ви говорите про медиків, про доплату 300 відсотків. Жоден медик у країні, стверджую, ще не отримав 300 відсотків, а бригади у Сумській області, їм сказали: 150 тестів щоденно, щоб отримати доплати. Бригади, які виїжджають у сільські місцевості. Ви говорите про те, щоби розпочати роботу з 18.05, а ще тиждень будете тримати Україну на карантині, і український бізнес не буде отримувати собі прибутки, і відповідно роботодавці не зможуть платити гідну заробітну плату людям. Це подвійні стандарти, це ваші подвійні стандарти. Дякую. Шановні колеги, "Європейська солідарність" звертає увагу Голови Верховної Ради України на необхідність дотримання Регламенту Верховної Ради України. Отже, сьогодні другим пунктом порядку денного стояла доповідь голови Національного банку України, що зафіксовано в усіх документах, які отримали народні депутати України від усіх фракцій. І, власне, згідно Регламенту доповідь голови Національного банку України не потребує жодних Постанов Верховної Ради України, а от звіт, дійсно, потребує. І, власне, після того, коли закінчилась доповідь Голови Верховної Ради України, ми з подивом почули, що буде готуватися якась постанова... Вибачте, Голови Національного банку України. Ми з подивом почули, що буде готуватися якась постанова. Ми закликаємо все-таки колег не порушувати Регламент. Тепер що стосується Постанови про роботу Верховної Ради України. Змушені констатувати, дійсно, подвійні стандарти влади до українців. Ми так і не почули сьогодні від керівника уряду, так а що в нас відбувається з карантином. Як так, що народний депутат України - власник ресторанів навіть не оштрафований за те, що його ресторан працював в час, коли вся країна, весь малий, середній бізнес були на карантині? Більше того, в своїх інтерв'ю "слуги" хизуються, що навіть від Президента вони не отримали "ай-яй-яй" і "ой-ой-ой", коли всю країну, кожного, хто там в Дніпрі купався, знаєте, його ловили і штрафували на 17 тисяч гривень. Власне, нас дуже дивує той факт, що сьогодні ми не почули від керівництва країни, від уряду, дійсно, коли будуть виплачені надбавки медикам. Президент закликав поаплодувати медикам. Так ви їм не аплодуйте, а заплатіть обіцяні надбавки їх зарплат, шановні колеги. Ви так само будьте уважними до того, щоби ви виконували те, що тут голосується, ПАПІЄВ М.М. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Під час розгляду цього проекту постанови в Комітеті Верховної Ради України з питань Регламенту в мене була пропозиція, дуже проста і наступного змісту, що давайте на розгляд цього питання запросимо Прем'єр-міністра України, щоб він взагалі-то пояснив ситуацію, коли в країні продовжено карантин до 22 травня, а Верховна Рада України як вищий законодавчій орган, яка відповідно до Конституції України контролює діяльність уряду і взагалі-то призначає цей уряд, щоб ми пояснили людям, так хто з нас правий: Кабінет Міністрів, який каже, що карантин до 22 числа, чи Верховна Рада, яка каже, що давайте працювати з 18-го? А саме головне, що нам пояснити людям. Тобто фактично, коли Верховна Рада України проголосує зараз цей проект постанови, то має уряд піти у відставку. Тобто ми фактично кажемо, що нам начхати на рішення уряду, те рішення, яке він прийняв відповідно про продовження карантину до 22 числа, і вся країна, всі громадяни України живуть в цій ситуації, а Верховна Рада України каже, що пандемії немає, нічого немає, ми будемо працювати з 18-го числа. Шановні колеги, так закон має бути один для всіх. Тобто, якщо Верховна Рада України приймає закони і після цього каже, що всі громадяни мають дотримуватися їх, то скажіть мені, будь ласка, ми сьогодні фактично показуємо приклад, коли Верховна Рада України не поважає взагалі-то ні рішення уряду, яке призначив... Да, можна по-різному відноситися до постанови уряду, до її неконституційності, але ж, шановні, а що робити зараз людям, простим людям, простим громадянам України, які сидять без роботи, без зарплати, без пенсій? Що робити їм? Так коли у нас завершується карантин: 18-го, коли починає працювати Верховна Рада, чи 22-го, про що каже уряд? Шановні колеги, це суцільний обман. Я думаю, ще прийде час, коли весь народ побачить, що ця… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я думаю, що… Ну, щоб бути коректним та відвертим, по-перше, Верховна Рада не переставала працювати. Ми змінили режим своєї роботи, ми більше працювали в комітетах. Якщо хтось з народних депутатів в цей час не працював, то це тоді питання до народних депутатів, які так зробили. І друге тоді питання до регламентного комітету, щоб він розглянув… (Шум у залі) Ні-ні, Несторе Івановичу, з мотивів тільки що з вашої фракції виступила людина, вибачте. Далі. Верховна Рада змінює свій режим роботи. Ми переходимо працювати більше в пленарних засіданнях, а не в комітетах, як це робили до цього, якщо це підтримає зал Верховної Ради України. Але я сподіваюся, що ніколи Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган в цій державі не буде припиняти свою діяльність. Дякую. Юлія Леонідівна? Клименко Юлія Леонідівна. Після цього Шахов. І переходимо до голосування. Фракція "Голос" підтримує вихід з 18 числа і закликає уряд теж схаменутися і подивися, чи можуть когось вони вивести з 18 числа також на роботу, включаючи громадський транспорт, дитячі садки, креативні індустрії, культурні індустрії і багато всього іншого. Дайте людям заробити. Ви не можете дати людям можливість державної підтримки, дайте людям заробити самим на себе. Це перше. По-друге, якщо ми сьогодні почули, що уряд не має жодного плану з приводу карантину, виходу, громадського транспорту, авіа і залізниці, закликаю колег сісти і зробити це в парламенті, якщо у нас такий уряд. Дякую. Дякую. Сергій Володимирович Шахов. 13:42:37 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Дмитро Олександрович, ви правильно сказали, що парламент і не зупиняв своєї роботи і працювали в цих стінах. Давайте зрозуміємо, 400 народних депутатів… підійміть руку, хто ще захворів? Не бачу. Слава Богу! Так це стосується всієї нашої держави. Подвійні стандарти, за які сьогодні говорили, повинні зникнути назавжди. Люди вже самі зняли карантин. І не тільки парламент повинен працювати з 18 травня, а вся наша держава. Треба не голодати людям, а нагодувати свої сім'ї. Треба виходити і працювати нормально, але з обмеженим карантином для тих людей, які сьогодні знаходяться в небезпеці. Вистачить сьогодні лякати людей фашистським, нацистським режимом. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтеся до голосування і запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проекту Постанови про організацію роботи Верховної Ради України (реєстраційний номер 3434). Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтесь. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-251 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного... Вітаю, з 18 числа всіх із звичним для нас режимом роботи. Наступне питання порядку денного - це питання щодо... проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років. Нам необхідно це питання включити до порядку денного сесії. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії вищезазначеного питання. Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-247 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Бардіній Марині Олегівні. Доброго дня, шановні колеги! Перш за все я хочу подякувати Президенту України Володимиру Зеленському за його політику об'єднання нашої країни від сходу до заходу, від півночі до півдня. Так, у визначні дати 8 та 9 травня Президент України відвідав Луганщину та Закарпаття задля вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу над нацизмом. Президент анонсував проект меморіальних символів у вигляді чотирьох різних дзвонів у різних куточках України, які залунають одночасно, коли в Україні знову настане мир, ми повернемо своїх людей та свої землі. 5 травня Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні одноголосно рекомендував Верховній Раді України прийняти проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років. Постановою схвалюється Звернення щодо вшанування та вдячності героям-воїнам та усім, хто своєю щоденною працею упродовж років Другої світової війни здійснювали подвиг та подарували народам світу мирне життя. Ми також закликаємо світову спільноту зважати на важливість посилення міжнародного співтовариства та солідарності у питанні припинення міжнародних збройних конфліктів у світі, відновлення міжнародного правопорядку та забезпечення мирного розвитку вільних та демократичних суспільств, а також протидіяти будь-яким спробами реанімації тоталітарних ідеологій та неприпустимості маніпуляції історією задля досягнення політичних цілей. Дякую за увагу. Прошу підтримати рішення комітету. Запишіться: два – за, два – проти, на виступи від депутатських фракцій та груп. Андрій Лопушанський. Прошу передати слово Ірині Геращенко.

до річниці закінчення Другої світової війни в Європі, як це пропонувала "Європейська солідарність" зробити ще минулого тижня. Підсумком річниці президенства Зеленського стало те, що Україна зникає зі світової арени і повертається через реванш в історичний наратив Москви. Ми бачили справжнє "побєдобєсіє" в стиле такому пострадянському на багатьох українських телеканалах. І навіть сама Верховна Рада України вперше за ці роки не відзначила День пам'яті пам'яті і примирення, який залишає Україну в європейському контексті усвідомлення, що таке є ключовий підсумок Другої світової. Коли весь світ говорить: "ніколи більше", і тільки Москва бряцає зброєю і кричить зі зброєю: "можем повторить". Власне, от це нерозуміння ключових позицій і висновків Другої світової призводить і до того, що в цій залі для дуже багатьох людей ласка, але ми як країна мали би очікувати від Президента Зеленського, від цієї влади в день закінчення Другої світової війни в Європі бодай телефонної розмови зі світовими лідерами, щоб нагадати не тільки про величезний внесок України і українців з двома найбільшими тоталітарними режимами ХХ сторіччя, а й нагадати про те, що саме Росія сьогодні продовжує перекроювати кордони, встановлені після Другої світової в Європі, захопивши Крим, захопивши другу частину Донбасу, бряцаючи там зброєю. І, більше того, ці дивізії, які мали пройти на так званому параді перемоги в Москві, вони сьогодні воюють і на Донбасі. Але, на жаль, цій владі "какая разница". І навіть в цій заяві, яку сьогодні ми будемо з вами голосувати, немає прийнятих поправок нашої фракції, тому що бояться сказати Путіну, що він агресор.

Шановні колеги, дивно чути слова про те, що начебто наша фракція не має політичної позиції. Дивно чути і гірко чути маніпуляції і спекуляції про те, що начебто Президент України не має політичної позиції щодо Другої світової війни. Хто, як не Президент України Володимир Зеленський, чітко і недвозначно сказав, що що саме два тоталітарні режими несуть спільну відповідальність за те, що розпочалася Друга світова війна? Для мене сьогодні день особливий: рівно 75 років тому насправді мій дід Валентин Микитович Потураєв, старшина 1032 артилерійського полку 107-ї стрілецької дивізії, закінчив бойовий шлях. Тільки сьогодні, 75 років тому, вони поховали останніх загиблих, тому що насправді Празька операція закінчилася 12 травня. І ці останні бої були, не мали ніякого сенсу, тому що ганялися по лісах і втрачали людей за власівцями, тільки для задоволення амбіцій вищого Я закликаю всіх підтримати постанову. Вона своєчасна, тому що насправді Червона Армія, в складі якої воювали мільйони українців, закінчила війну в Європі вчора. Я вам дуже дякую. Нестор Іванович Шуфрич. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Щодо попереднього нашого рішення щодо календарного плану. Звертаюсь до Голови Верховної Ради України дати розпорядження, якщо ми працюємо в пленарному режимі, хай преса буде присутня. Пленарка - так пленарка, ну, что там говорить. Що стосується цієї постанови. По-перше, хочу нагадати, що 9 травня вже трошки закінчилось, а ми збиралися не раз, і наша фракція давно, вже 1 березня, дала проект Постанови щодо відзначення Дня перемоги, і саме Дня перемоги. Королева Великобританії подякувала і визначила цей день як День перемоги. Навіть німці визнали цей день як Днем перемоги над фашизмом, і, до речі, набралися сміливості визнати свою вину. І не можна бути більшим католиком, ніж Папа Римський, як-то кажуть, і не можна бути більшим німцем, ніж самі німці. Тому от нав'язування ситуації, що немає Великої Вітчизняної, є тільки Друга світова, це точно не в Україні говорити. Тому що бенефіціари відповідної угоди, яка була підписана в серпні 39-го року, ми з вами розуміємо хто, і які території куди прийшли. Тому я вважаю, що ми маємо подякувати тим, хто разом з українським народом переміг у Великій Вітчизняній війні. Саме Великій і саме Вітчизняній, яка висвободила нашу територію, знищила фашизм і врятувала Європу від гітлерівців. І це наша перемога. І ніхто це не перепише. Дякую за увагу.

Соломія Бобровська, фракція "Голос". Дякую фракції ОПЗЖ, яка згадала тут 39-й рік. Я нагадаю, що на нашій землі, яка тягнеться від Волині до Луганщини, Друга світова війна почалася в 39-му році, у вересні, золотого вересня 39-го, так ми називаємо, пане Шуфрич, представник Закарпатської області в цьому залі. Це перше. Можливо, ми просто не один народ. А ваш народ десь там, за "порєбріком". Це перше. Другий момент. Ви знаєте, за цю заяву мені набагато важче голосувати, напевно, ніж моїм колегам з ОПЗЖ. Чому? Тому що в цій заяві залишилось дуже мало України, ви знаєте. Якщо хтось з вас її тут читав, окрім комітету, який напрацьовував цю заяву, так от, в цю заяву не було прийнято жодної поправки ані від фракції "Голос", ані від фракції "Європейської солідарності". Ця заява виглядає, як будь-яка інша заява, іншої пострадянської республіки - сателіта Російської Федерації, тому що тут немає згадки ані про вклад держави Україна, ані про вклад українців в перемозі над нацизмом. Безперечно, ми згадуємо всіх, хто доклав зусиль і боролися з нацизмом на наших теренах, але давайте не забувати, хто сьогодні агресор і під чиєю окупацією ми були 91-го року, і чия окупація продовжилась 2014 року. Чи ми думаємо, як дітки, заховаємося в хатці - і агресор зникне? Бо називаючи… одна держава-член ООН, навіть не Ради безпеки ООН, і не називаючи її ім'я, нам стане від цього легше, або вони підуть з нашої країни? Так, безперечно, продовжуйте дивитися інтерв'ю Гордона з Поклонською і переконуватись, що Крим не наш. Мені соромно і ганебно насправді голосувати за цю заяву, особливо коли вона не несе жодного змістовного навантаження і абсолютно є невчасною. Тому що саме ви, колеги з фракції "Слуга народу", відхилили пропозицію внести в порядок денний 7 травня цю заяву. Дякую. Не було прізвища, шановні колеги. 13:57:34 НЕМИРЯ Г.М. Шановні колеги, Немиря, фракція "Батьківщина". Дивіться, ми обговорюємо Звернення Верховної Ради до парламентів інших країн. У що перетворюється це обговорення? Звинувачення одних на інших і навпаки. Називають прізвища, говорять, що важливіше: 8-го - День пам'яті і примирення чи 9-те - День перемоги? І ми забуваємо, обмінюючись політичними нападками один на одного, що цей день важливий перш за все для всіх громадян України: 75-а річниця завершення Другої світової війни у Європі. А чи хтось згадав в своєму виступі про ветеранів Другої світової війни? Чи хтось згадав, в якій ситуації вони зараз, під час карантину, коли їх діти навіть не зможуть заробити грошей для того, щоб прокормити їх, купити їм ліки або продукти харчування? Ніхто чомусь цього не згадує. Тому фракція… Дякую. Всі бажаючі виступили? Ні, вибачте, всі від фракції виступили. Переходимо до голосування. Нестор Іванович, дивіться, прізвище… Соломія Анатоліївна, ви прізвище називали? Ні. Ну, я зараз підніму стенограму. Було сказано: "Мій колега з ОПЗЖ. Я такого прізвища народних депутатів не знаю. Нестор Іванович Шуфрич, репліка, хвилина. Дякую. Я як уродженець міста Ужгород хочу вам сказати, що ми перші були окуповані, місто Ужгород, в 39-му році. Але так сталося, що Буковина і Львівщина стали територією Радянського Союзу і до сьогоднішнього дня є територією України вільної. Розумієте? Тобто, якби в 39-му році не відбулися відповідні дії, ми сьогодні мали би дещо інші кордони. Тому я завжди закликаю: будьте максимально уважними з вашими претензіями і вимогами. А День Перемоги – це той день, коли моя бабуся кормила партизан і ми перемогли таки. Дякую.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

завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 роках (реєстраційний номер 3431). Готові голосувати? Прошу голосувати.

Шановні колеги, тиша! Будь ласка, наступне питання. Шановні колеги, друга година. Ми голосували за те, щоб була перерва з другої до 15:30 з технологічних причин. Повертаємося до зали о 15:30 та продовжуємо нашу роботу. Дякую. Дякую.